ki bo prebivalkam in prebivalcem pa tudi gospodarstvu po silovitih, zgodovinsko gledano največjih katastrofalnih poplavah meseca avgusta omogočil sanacijo škode tako materialno kot psihološko in jih vrnil čim prej v normalno življenje. Državni zbor je tako že 9. avgusta 2023, torej manj kot teden dni po poplavah, sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč. Ta zakon je gospodinjstvom, gospodarstvu, kmetom, kulturi, občinam zagotovil prve in tiste najnujnejše ukrepe, ki so bili potrebni, da se ni zgodila še večja katastrofa s še več posledicami. Že 31. avgusta, torej še isti mesec, pa je bil sprejet še Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023, potem pa čez dva meseca tudi novela tega zakona, ki je še dopolnila in nadgradila ukrepe iz začetka avgusta 2023. In verjetno je res težko in nepravično reči, da ta vlada ne dela, da državni aparat z ministrstvi ne dela. Izvršilna veja je, da je uspela že v mesecu avgustu, isti mesec torej, ko so se poplave zgodile, pripraviti zadostne pravne podlage za hitro, učinkovito, nujno ukrepanje, prekinila dopuste in delala na polno. Meseca avgusta sta bila sprejeta dva zakona. Naslajanje, kaj ni bilo oziroma kaj bi bilo lahko narejeno, zato res ni na mestu, je nepošteno in je zgolj metanje polen pod noge trenutni vladi in vzbujanje slabe volje prebivalstvu na prizadetih območjih. Kolegica Irgl je sicer tudi danes problematizirala, kaj je bilo, kaj ni bilo opravljenega na področju, ki so ga prizadele najbolj silovite poplave. Prav tako je bilo polemizirano, da se ne ve, kakšna višina sredstev je že bila porabljena. Dvomi se v transparentnost porabljenih sredstev. Ampak jaz verjamem, da je danes tukaj ekipa vlade, predstavnikov ministrstev, ki bodo tudi v luči te razprave podali ustrezna pojasnila, čeprav jaz mislim, da so bila vsa že javno komunicirana tolikokrat, da je res govoriti o tem, da se ne ve, koliko in kaj je bilo porabljenega, kakšna dela se opravljajo, malce smešno in za lase privlečeno. Izrednega pomena za za sanacijo poplav pa je tudi, da je bila že 17. 8. ustanovljena delovna skupina za koordinacijo obnove po poplavah, ki skrbi za operativno usmerjanje, koordinacijo in vodenje izvajalcev veljavnih ukrepov in nalog pri sanaciji po katastrofalnih poplavah in plazovih. Isti dan je bil ustanovljen tudi Svet Vlade Republike Slovenije za obnovo, ki deluje kot posvetovalno telo vlade, za katero pripravlja strokovne podlage in ji svetuje pri oblikovanju ukrepov na področju obnove po naravnih nesrečah ter razvijanju odpornosti za nesreče. Strokovnjaki torej odločajo o najboljših praksah, o ukrepih za sanacijo. Strokovnjaki odločajo in ne politiki, kot je bila praksa do sedaj. Danes je pred nami Predlog zakona o obnovi, razvoju in financiranju, ki bo omogočil hitro obnovo in normalizacijo razmer na prizadetih območjih. Hkrati pa zakon postavlja osnovo za razvoj in večjo odpornost na naravne nesreče, ker graditi je potrebno na način, ki bo odporen na podobne katastrofe, katerim bomo priča tudi v prihodnosti spričo podnebnih razmer, ki se dogajajo. Zakon tudi omogoča pomoč gospodarstvu in prebivalstvu ter posega še na druga področja, kot so, kot smo slišali, področja gradenj, kmetijstva, varstva okolja, urejanja voda in vodne infrastrukture. Res tudi ne razumem kolega Jelena, ki pravi, da zakon nima časovnic. Ja, seveda v zakonu ni napisane časovnice. In zdaj se vprašam, koliko resno je to sploh mislil, glede na to, kako so vas ves čas nervirale naše časovnice, zdaj bi pa vi časovnico v zakon. A res? Smešno. Jasno mi pa je in verjamem, da je tudi vam vsem jasno, zakaj opozicija močno nasprotuje dodatni davčni obremenitvi gospodarstva, ki jo prinaša predlog zakona. Ta med drugim določa petletno zvišanje davka od dohodkov pravnih oseb za le tri odstotne točke na 22 %, pri čemer se bo za obnovo za obnovo uporabila samo razlika od sedanje 19-odstotne stopnje. Torej, samo razlika za določeno obdobje bo prihodek sklada za obnovo in plačevali bodo samo tisti, ki dobiček ustvarjajo. Glede višine tega davka, pa želim dati še to pojasnilo. Čeprav smo ga že tudi slišali, pa ga nočemo slišati. Kajne? Trenutno smo glede davka na dobiček pravnih oseb na petem mestu od spodaj navzgor v EU.

Opozicija seveda temu predlogu nasprotuje, ker je seveda to všečno in populistično, saj na ta način kupuje predvsem glas gospodarstva, ni pa ji mar za to, da v primeru, če država nameni denar za obnovo samo iz proračuna, bo pač zmanjkalo. In po navadi potem zmanjka za bodisi zdravstvo, šolstvo, tudi kulturo, tudi šport in podobno, in zmanjka za najbolj ranljive skupine, za tiste, ki si zdravstva, recimo, ne morejo samoplačniško plačati. te iste skupine praviloma tudi niso deležne dobička podjetij in zanje je po večini irelevantno, koliko so podjetja obdavčena na ta način. Dobiček se namreč po večini deli med lastnike, v večjih podjetjih še na poslovodstvo in ti bodo imeli zaradi novega davka dejansko nekaj manj. Ampak to je pravično, to je solidarno. In danes smo v tej dvorani že slišali, da mora biti beseda solidarno beseda leta v tej državi po tem, kar se nam je zgodilo. Vzeti je treba torej tam, kjer denar je in kjer se ga ne pogreša tako zelo, kot če se dodatno obdavčuje najranljivejše, ki se v tej splošni draginji res težko znajdejo, saj je pri njih že vprašanje samega preživetja in pokrivanja nujnih življenjskih stroškov. In zdaj še eno izmed vprašanj, ki se ga vedno znova odpira. Zakaj bi želela opozicija dati vodotoke v upravljanje občinam, je tudi jasno, saj gre za velike vsote denarja, ki bi jih tako lahko občine obvladovale. Ker pa je tudi nam v interesu, zelo v interesu, da so dela opravljena čim hitreje, kvalitetno in seveda, da se ravna s financami transparentno, smo sprejeli dopolnilo, po katerem lahko nujno vzdrževanje na teh območjih, če ga ne izvede koncesionar, izvaja občina po predhodnem soglasju ministrstva, pristojnega za vode. Ta dela se financirajo iz državnega proračuna direktno in cilj je dosežen – sanacija vodotokov. Je pa dosežen s tem še en pomemben cilj, in sicer transparentnost ravnanja z javnimi sredstvi. Javna sredstva se ne bodo delila tako, kot za dobavo opreme v času covida, ko so dejansko tudi bile izjemne razmere in se je razplamtelo vojno dobičkarstvo. To bomo mi preprečili na način, kot sem povedala. Izjemnega pomena je tudi, da je koalicija na odboru sprejela amandma, po katerem se celotna tretja razvojna os določi kot razvojni in prednostni cestni infrastrukturni projekt, in sicer v celoti in ne le za koroški del. Takšno določilo določilo je vsekakor na mestu, ker gre prav tako za poplavno prizadeta območja. In na koncu bi želela poudariti, da si želim, da bodo vsi ukrepi s področja pridobivanja različnih dovoljenj in soglasij, urejanja vodotokov, umeščanja v prostor res rezultirali v pospešitvi gradbenih, prostorskih in drugih postopkov, povezanih z obnovo in razvojem na prizadetih območjih, da se bo vzpostavila ustrezna pravna podlaga za rekonstrukcijo objektov, ki je nujna za zmanjšanje ali odpravo posledic poplav in plazov, ter za številne druge zakonske rešitve v zvezi z gradnjo ter s tem povezanimi različnimi roki za izdajo projektnih pogojev in pa gradbenih dovoljenj. Spreminjanje zakonodaje, ki pospešuje in poenostavlja ukrepanja in pomoč na področju umeščanja v prostor, se na takšen način rešuje prvič v zgodovini naše države. Prva vlada, ki je to pogumno naredila, je torej vlada dr. Roberta Goloba. Zato na tem mestu resnično izrekam zahvalo vladi, ministrstvom, ki so se na ujmo odzvali hitro in odločno, tako na terenu kot s pripravo prepotrebnih sprememb zakonodaje. Takoj po neurjih je vlada začela oblikovati rešitve za čimprejšnjo sanacijo in jih je nadgrajevala. Ta današnji zakon tako prinaša še zadnji, najbolj potreben sklop določb za hitrejšo obnovo, za zaščito pred morebitnimi prihodnjimi naravnimi nesrečami in za pospešitev razvoja na prizadetih območjih. In že danes si upam tukaj napovedati, da bomo stvari, če ne bodo delovale tako, kot je zastavljeno, spremenili oziroma nadgradili. Ne bomo tiščali glave v pesek, kar smo že večkrat povedali. Seveda je ta pot težja, a naš cilj je jasen. Potrebno je biti hiter, proaktiven, zavedajoč se pri tem, da se vedno lahko v praksi pokaže tudi boljša pot. Najlepša hvala. Besedo ima poslanka Mojca Šetinc Pašek. Izvolite. **MOJCA ŠETINC PAŠEK (NeP-MŠP):** Spoštovani! Pred nami je dolgo pričakovan Zakon o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev. Po mojem mnenju bi bilo morda dobro, če bi predlagatelj v naslov pripisal tudi osnovni namen, to je obnova po letošnjih poplavah in plazovih, zato da bi bila stvar bolj jasna. S tem bi bil ta hibrid v vse posegajoč zakon zares jasen, kakšen je njegov namen. Vsi bi takoj vedeli, za kaj gre. Ker gre, kot sem omenila, za hibrid, za neke vrste sui generis zakon, moramo biti pri njegovem izvajanju pikolovsko pazljivi. Čeprav predlagatelj govori o celovitem pristopu za poenostavljanje postopkov, o načelu odpornosti gradnje kakovostnejše javne infrastrukture, o usmerjenosti v prihodnost in trajnost, Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora opozarja na zmedo. Torej, na eni strani imamo pred sabo zakon z začasno veljavnostjo, hkrati ukrepe, ki presegajo namen obnove, dodatne začasne ukrepe, ki so dejansko trajni. Kar mene osebno najbolj bode v oči pri tem zakonu, pa je vprašanje nadzora. Zakon ima namreč zelo konkretne, celo enormne finančne posledice. Če je vladna ocena končne neposredne škode zaradi poplav in plazov okrog tri milijarde evrov, vlada napoveduje, da želi za obnovo zbrati, reci in piši, 10 milijard evrov. Del financiranja, ki ga danes uzakonjamo, bo stekel v posebni proračunski sklad. Ta bo namenski, ločen od drugih proračunskih sredstev. Nad njim bo bdelo Ministrstvo za finance. Torej, s tem skladom, kjer naj bi se na koncu zbralo teh 10 milijard evrov, zares vzpostavljamo neko dodatno vzporedno proračunsko blagajno. Ali je za to obliko paralelnega državnega proračuna za obnovo res zagotovljena prava stopnja preglednosti, transparentnost, sledljivost, bomo vedeli za vsak evro in cent, kam bo šel, ali pa bodo vseeno možne mahinacije, zlorabe pri razpisih, pri cenah projektov, skratka, vse možne težave, zaradi katerih nas kani še boleti glava? To so zame ključne dileme, ki sodijo v razdelek vnaprej zagotovljenega sprotnega nadzora nad izvedbo in financiranjem te obnove. V zakonu niso posebej opredeljene. Zahtevano je seveda poročanje o izvajanju projektov. Predvidena je javna objava podatkov o izplačanih sredstvih, prejemkih, objavili bi donatorje, donacije, predvidene so globe za prekrške od 500 do 5 tisoč evrov za fizične osebe, do 200 tisoč evrov za gospodarske subjekte. Se strinjam, vse lepo in prav. Kljub temu pa me je motil ta osnovni vtis, da vlada pravzaprav ne želi sprotnega nadzora nad sabo. Iz zakona je bil denimo izvzet člen o posebnem civilnem nadzoru, kjer bi lahko sodeloval tudi predstavnik iz opozicijskih vrst. Zdaj to v koaliciji popravljajo z amandmajem, ki vpeljuje letno revizijo Računskega sodišča. Sama osebno menim in sem prepričana, da pri tako glomaznih sredstvih, kjer so zlorabe zlahka možne, to ni dovolj. Naj rečem, da je Gregor Golobič nekoč dejal: »Oblast je luč, na katero se lepi mrčes, še zlasti pa ima tak mrčes rad marmelado zaslužkarstva.« In kozarec te marmelade je zdajle pred nami široko odprt. Vlada za lepe namene zbira veliko denarja. Obetajo se seveda bajni zaslužki, zlasti za gradbince, še posebej tiste, ki bi morali čistiti vodotoke, saj imajo državne koncesije, celo razširjene iz prejšnje vlade, pa svojega dela niso opravili. Moja skepsa v zvezi s tem je utemeljena tudi na primerih dobre prakse zlorab iz časov epidemije covid in nabav medicinske opreme. Tudi takrat je tista vlada v imenu transparentnosti objavljala imena dobaviteljev mask, pa vsi vemo, kako se je končalo. Kot vedo v poslanski skupini, v kateri sem bila prej, sem zaradi teh preteklih izkušenj z državnimi biznisi, ki so od blizu in daleč zaudarjali v smer korupcije, ker ni bilo sprotnega nadzora, predlagala, da bi imeli poseben parlamentarni nadzor, ki ga mimogrede omogoča naš parlamentarni poslovnik. Se pravi, da bi na nek način ali dodatno opolnomočili KNJF s strokovno pomočjo, ustanovili pa bi lahko tudi posebno delovno komisijo. Predlog bom sama podprla zaradi ljudi, ki so utrpeli škodo, pa tudi zato, ker je nujna obnova uničene infrastrukture. Vseeno pa vsem predlagam razmislek o tem dodatnem parlamentarnem nadzoru.

ta vprašanja, ki so se porajala v zvezi s finančnimi posledicami tega zakona oziroma, bomo rekli kar, škode po poplavah in povodji 4. avgusta. Kot veste je vlada konec oktobra sprejela uradno oceno, se pravi končno oceno škode na stvareh zaradi posledic močnih neurij z večdnevnim obilnim deževjem s poplavami in plazovi 4. avgusta, in ta škoda znaša 2,99 milijarde evrov. Večina te škode oziroma največji del te škode je bila škoda na vodotokih, za milijardo 300 je bilo tega, potem je bilo za približno 500 milijonov škode na delno uničenih stavbah ali pa popolnoma uničenih stavbah, potem 488 milijonov škode na gradbeno-inženirskih objektih. To so te največje postavke. 380 milijonov škode je bilo v gospodarstvu. Potem je bila pa še škoda v gozdovih, na kmetijskih zemljiščih, na državnih cestah, na železniški infrastrukturi in tako naprej. Se pravi, tri milijarde je tista uradna končna ocena škode na stvareh, ki jo je sprejela vlada. Od tega je približno 80 % škode nastalo na javni infrastrukturi,

in da v bistvu potem sama obnova te škode ne stane samo toliko, kot je stala škoda, je tudi jasno, se pravi, ta obnova bo stala več, kolikor je stala škoda. To je glede javne infrastrukture. Drugo, pa verjetno poslanci ne rabijo, da jim to razlagam, ker so bili v tem državnem zboru sprejeti zakoni, ki so dali v bistvu dodatne pravice oziroma zagotovili dodatno pomoč tudi gospodarstvu in prebivalcem. Namreč, že Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč

projekte, če pa gre za plazove, pa celo do 60 % škode, ki je nastala. Za gospodarstvo pa določa, da se lahko upravičencu dodelijo sredstva za odpravo posledic škode v gospodarstvu spet do 50 %, kar ni zavarovano, in pa do 60 %, kar je zavarovano. Torej Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč že daje vse te možnosti pomoči. Potem je bil sprejet avgusta še interventni zakon, ki je dal v bistvu še dodatne pravice ljudem, te izredne denarne socialne pomoči. Tudi iz tega naslova so bile potem dodeljene, dodeljene, kot rečeno, dodatne pravice, ki se v bistvu potem, ko seštevamo, koliko bodo stroški odprave teh naravnih nesreč in sanacije, seštevajo. Zato v bistvu finančni učinki, ki jih prinaša ta zakon, niso edini finančni učinki, ki jih bo ta država ali pa te javne finance imele z avgustovsko škodo, ampak se seštevajo in je zato treba pogledati celotno sliko. celotno sliko. Če bi pogledali te dodatne finančne posledice, so, kot rečeno, samo še dodatna dopolnila k tistim, ki sta jih prinesla že osnovni Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč in pa avgustovski interventni zakon. Zato v bistvu ta zakon prinaša na drugi strani dodatne vire. Ti viri so razporejeni na 5 let in so ocenjeni na milijardo 600, torej milijardo 600 novih virov za sanacijo te škode in tudi za nadaljnjo obnovo in razvoj. razvoj. Edini dodaten denar, ki ga imamo za enkrat zagotovljenega, je teh za enkrat obljubljenih 400 milijonov iz solidarnostnega sklada Evropske unije. Na ta način Evropska unija državam, ki so utrpele visoko škodo, pomaga z dodatnimi nepovratnimi sredstvi, in kot ste tudi rekli, kot vemo, 100 milijonov avansa, tega smo že dobili v ponedeljek na račun, se pravi, to je že v državi. S tem denarjem in še z dodatnim, ki ga bomo predvidoma dobili spomladi, bomo seveda lahko sanirali po evropskih pravilih. Vi veste, da se lahko evropski denar vedno uporablja po evropskih pravilih in s tem denarjem bomo lahko sanirali škodo na javni infrastrukturi, in to na tak način za vzpostavitev prvotnega stanja. Se pravi, tak most kot ga je, recimo, neka voda odnesla, bomo lahko iz evropskih sredstev financirali natančno tak most, da bo ta strošek potem upravičen. In mislim, da ste se nekateri spraševali, kje je ta denar ali pa kako bo porabljen ta denar. Ta denar, ki smo ga dobili in ki ga bomo še dobili iz Evrope, bo v bistvu na en način šel v skupno vrečo za sanacijo poplav in popoplavne obnove, ampak ta konkreten, ki ga je poslala Evropska unija, bo lahko porabljen, kot rečeno, v skladu s temi njihovimi pravili. In kot z vsemi ostalimi evropskimi sredstvi, bo tudi z njim tako, da ga bo pregledal Urad za nadzor proračuna, da bo ugotovil, če je bil porabljen v skladu z domačimi pravili, torej z evropskimi pravili. Mogoče za pojasnitev tega dela. Se pravi, teh 400 milijonov, na katere računamo in jih imamo za enkrat 100, je edini dodaten denar, dodaten nepovraten denar, ki ga bomo dobili zaradi avgustovskih poplav. Potem ste poslanci spraševali, kaj je z denarjem iz Evropske kohezijske politike. Kot zelo dobro veste, je tudi denar evropske kohezijske politike zelo natančno razdeljen po vsebinah, za katere se lahko porabi. In ne samo to, po posameznem poglavju si država tudi določi, kakšne cilje bo dosegla s tem denarjem. In zato smo bili, ko smo na začetku ocenjevali, koliko denarja iz te kohezijske ovojnice 2021–2027 bo lahko prekanaliziranega v popoplavno obnovo, verjetno preveč optimistični in zato iz tega naslova ne bo na razpolago toliko denarja, kolikor smo pričakovali. In še nekaj je treba vedeti. Če se denar iz kohezijske ovojnice porablja za neke druge namene, za popoplavne, potem je treba pač za tisto, kar je bilo in je tudi določeno kot prioriteta države, načrtovano, da se financira iz Evropske unije, zagotoviti domače vire. vire. Realno gledano bomo torej tudi iz ovojnice, večletnega finančnega okvira 2021–2027, zagotovili denar, dodaten denar, ki bo šel v te vsebine, ki pokrivajo to popoplavno obnovo, vendar ga ne bo toliko, kolikor smo kolikor smo najprej načrtovali. Še tretji vir, ki ste ga omenjali, ta evropski vir, Načrt za okrevanje in odpornost. Tukaj bi vseeno rada poudarila nekaj. Torej, za okrevanje in odpornost se je država s programom, z načrtom zavezala že leta 2021 in v tisti načrt je zelo jasno napisala že leta 2021, to je pred več kot dvema letoma, s tem denarjem. In tudi tam so zelo, zelo jasno določeni cilji in kazalniki, ki jih je treba s tem denarjem doseči.

da nam je Evropska komisija potem ponujala dodatna posojila, ampak posojilo je posojilo, to ni nepovraten vir, posojila je treba vrniti. In ta posojila iz Načrta za okrevanje in odpornost so mogoče manj privlačna kot kakšna druga posojila zato, ker jih je treba porabiti v točno določenem času. O tem smo imeli zelo, zelo veliko razprav, tudi v Državnem zboru, pač smiselno iti v nova posojila z glavo in s točnim vedenjem, za katere projekte bodo ta posojila porabljena, ker morajo biti ti projekti končani do sredine leta 2026. Še enkrat, ta denar, ki ga država dobi iz Mehanizma za okrevanje in odpornost, ni brezpogojen denar, ker preden pride do njega, mora obljubiti neko določeno reformo. ta posojila so mogoče ugodnejša kot kakšna druga, mogoče so dolgoročnejša kot kakšna druga, ampak kot rečeno, so pa potem projekti, ki jih financiramo in jih je treba zaključiti do določenega roka, kot so povedali kolegi z drugih ministrstev, ki se na to spoznajo, do 30 % dražji. Zato je treba pri teh posojilih iz Načrta za okrevanje in odpornost v bistvu še dodatno preračunati, kaj je smiselno in kaj ni smiselno. kaj ni smiselno. To je v bistvu zdaj neke vrste cela slika, na eni strani škoda, ki sem jo že večkrat omenila, reda velikosti 3 milijarde evrov, iz katerih naslovov izhaja in kakšni viri so na voljo za njeno financiranje. V bistvu za financiranje javne infrastrukture ne potrebujemo nekih posebnih zakonskih podlag, kot rečeno, če gre za javno infrastrukturo,

čim prej popravila in usposobila, da bo na voljo za uporabo za ljudi, za gospodarstvo. Tako da za 1,6 milijarde evrov novih virov, ki naj bi jih pobrali v prihodnjih petih letih za sanacijo škode, za kasnejšo obnovo in razvoj, Vladi zdelo primerno, da jih pač uvrsti v ta zakon, da se ne ponavljam prevečkrat, zato da bo lahko financirala tudi obveznosti iz kakšnih drugih zakonov, ki so s tem povezani, in tudi obveznosti, za katere se ne potrebujejo neke posebne pravne podlage. Kar se tiče porabe, smo ponosni na to, da lahko praktično od oktobra naprej vsakdo v tej državi na spletni strani spremlja, koliko in komu je bil namenjen denar iz popoplavne obnove. Mi imamo na spletni strani točno napisano, koliko je šlo torej za intervencijske stroške občinam, koliko je šlo za predplačila občinam. Tukaj gre za največji kup denarja – 293 milijonov je šlo za ta namen. Uprava za zaščito in reševanje trenutno še z zadnjimi štirimi občinami razčiščuje posamezne intervencijske stroške, tako da občine niso še nikoli v zgodovini tako hitro in tako veliko denarja dobile po določeni naravni nesreči. Prav tako imate notri napisano, koliko je šlo za izredne denarne socialne pomoči, koliko je šlo prek Rdečega križa, Karitasa, koliko je šlo v bistvu za obnovo vodotokov, za obnovo cest in tako naprej. To lahko spremlja vsakdo na spletni strani, enkrat na teden jo osvežujemo, zato da so ti podatki čim bolj na voljo. Ta hip se je števec ustavil na 470 milijonih. Glede na to, da bomo do konca leta izplačali, kot rečeno, še nekaj intervencijskih stroškov in da bomo izplačali tudi ljudem, ki jim je odplavilo ali pa poplavilo njihovo nepremičnino, računamo, da se bo dejansko letos porabilo več kot 500 milijonov. To je v bistvu Vlada zagotovila v teh štirih mesecih po poplavi, da je ta denar že na računih občin in ljudi. Zdaj bi pa omenila samo še tole glede proračunskega sklada. Zakon ne ustvarja nekega parasklada, ampak proračunski sklad, tudi to sem v bistvu že pojasnila, ampak ni problem, z veseljem lahko še enkrat, torej proračunski sklad je namenjen za to, da se bo ta denar, ki se bo zbiral, lahko prenašal med posameznimi leti. Značilnost proračunskih virov je taka, da pač tisto leto, ko pridejo in če se potem ne porabijo, je pač konec in v bistvu imajo zato za lažje načrtovanje uporabniki, sploh za večletne projekte, bistveno raje proračunske sklade, ki omogočajo večjo predvidljivost financiranja. Z vidika vodenja fiskalne politike so proračunski skladi manj zaželeni, zato ker se pač stanje med leti prenaša in je potem težje ciljati, ko so fiskalna pravila in ko ciljaš nek ciljni saldo, je potem to bistveno težje, ampak seveda smo tu razumeli, da gre za največjo naravno nesrečo, da gre za največjo popoplavno obnovo in zato smo oblikovali proračunski sklad. V proračunski sklad se bodo v bistvu stekali vsi ti namenski viri, ki jih na novo vpeljuje ta zakon. V ta proračunski sklad se bodo stekale tudi donacije, ki jih bodo pač ljudje ali pa podjetja namenili za popoplavno obnovo, in pa še nekateri drugi prihodki, ki jih že določajo drugi zakoni. In to je tudi odziv na poslance, ki so spraševali, zakaj so finančni učinki, torej pozitivni finančni učinki tega zakona samo ti trije novi viri, zato ker ostali viri niso novi viri. Ostali viri so bili že določeni v prejšnjih zakonih in jih zdaj s tem zakonom samo pobarvamo kot namenske vire in jih preusmerjamo v proračunski sklad, zato da če ne bodo porabljeni v določenem letu, če bi, recimo, v določenem letu res zbrali več teh virov, kot bi bilo porabe, da bi se v bistvu potem to lahko peljalo v prihodnje leto. Toliko z moje strani. Hvala lepa.

na to naravno ujmo. Meni sta pred očmi predvsem dve sliki. Na eni sliki vidim v tistem prvem odzivu prvaka največje opozicijske stranke v gumijastih škornjih na terenu in na drugi sliki vidim predsednika Vlade Roberta Goloba v belih supergah za vladno govornico, ki je škodo ocenil na 500 milijonov evrov. Potem so naslednje slike, ki se mi porajajo pred očmi, izjave predsednika Vlade Roberta Golobao tem, da bo ta zakon, ki ga imamo zdaj sredi decembra v obravnavi, obravnavan oktobra. Težave, ki izhajajo iz tega, ker tega zakona oktobra ni bilo, zaradi tega je bilo treba novelirati interventni zakon o poplavah, ki je bil sprejet 30. avgusta, 10. novembra, ker so pač razmere na terenu terjale dodatno ukrepanje, ljudje so ostali prepuščeni sami sebi in je bilo treba na hitro v noveli interventnega zakona zagotoviti predplačila tistim, ki so ta predplačila potrebovali zaradi tega, ker so bili objekti poškodovani do take mere, da si niso mogli sami pomagati, pa tudi ne s tistimi pomočmi, ki so bile predhodno uzakonjene – tam, kot veste, smo mi predlagali, da je ta akontacija ne 20, ampak 40 %, podobno kot smo predlagali za občine. Takrat ste to sprejeli, za ljudi ste pa zavrnili. Ampak kljub temu, to je bilo prav, da se je takrat naredilo, ker tega zakona, ki ga imamo danes v obravnavi, ni bilo in ljudje so, kot slišimo, do zdaj dobili 30 milijonov evrov akontacije za tisoč 350 objektov. Mimogrede, ocena je pa takrat bila, da bo treba dati te akontacije za približno 6 tisoč objektov. te ocene smo takrat že ugotavljali, da so zelo čez palec, da niso ustrezne in če so ocene, kaj potrebujemo za obnovo, neustrezne in če na te neustrezne ocene vi zelo bogato načrtujete prihodke prek novih obdavčitev, potem je seveda to narobe. Da je to narobe, se je pokazalo pri tem interventnem zakonu o poplavah 30. avgusta, kjer so uzakonili prisilni solidarnostni davek ljudem, predlagali, da ga dajmo ven, ker ni potrebe, tudi prehitro je to, in če bi vi temu amandmaju prisluhnili in ga sprejeli, bi tudi takrat zakon Državni zbor sprejel soglasno, kar bi bilo zelo pomembno sporočilo, pa tega niste naredili, potem ste pa čez mesec dni prišli in sami črtali in zdaj na podoben način dodatno obdavčujete podjetja in gospodarstvo, brez potrebe. Mogoče bi bilo razumeti, da je treba posegati po tem, če dejansko ne bi bilo na voljo finančnih virov za to, kar načrtujete v tem zakonu, vendar finančni viri so so in jih je več, kot je potrebnih sredstev za ukrepe, ki jih prinaša ta zakon. Za ukrepe, ki jih prinaša ta zakon, ste ocenili, da bo potrebna milijarda 34 milijonov evrov. milijarda 34 milijonov evrov. Če temu dodamo še to, kar je bilo do zdaj plačano, v zakonu imate še številko 412, danes smo slišali državno sekretarko 470, do konca leta bomo na pol milijarde, se pravi smo nekje na milijardi in pol. na milijardi in pol. Finančnih virov imate predvidenih za milijardo 675 milijonov, brez 400 milijonov iz mehanizma Solidarnostnega sklada, ki mora iti za ta namen, nikamor drugam ne morejo iti ta sredstva, se pravi, da smo že na dveh milijardah, brez 800 milijonov evrov prerazporeditve kohezijske ovojnice, ki jo je tukaj v Državnem zboru pred tremi meseci javno napovedal predsednik Vlade Robert Golob. 800 milijonov evrov za te namene, smo na dveh milijardah 800. Da ne omenjam sredstev načrta za okrevanje in krepitev odpornosti, kjer ste najprej dva meseca pred poplavami znižali sredstva za poplavne ukrepe iz 280 na 120 milijonov, potem pa ste seveda, ko se je to zgodilo, to številko povečali in zadolžitev, ki je bila prej predvidena v višini 700 milijonov in ste jo potem znižali na pol milijarde, povečali na skoraj milijardo evrov, ob tem, da imate v tej ovojnici na voljo še dve milijardi, ampak tega več ne morete izkoristiti, ker je ta zastavica padla konca avgusta letos. Povratnih sredstev, da ne bo nesporazuma, ki pa so bolj ugodna kot ostala posojila v trenutni, dani situaciji. Zaradi tega prejšnja vlada ni posegala po teh povratnih povratnih sredstvih in jih je pustila za naprej, ker smo se zavedali, da je možno poseči po tem v roku dveh let, do 31. avgusta letos, in ker so bile razmere leta 2021 take, da je bilo zadolževanje Slovenije na mednarodnih trgih bistveno bolj ugodno kot zadolževanje prek tega mehanizma. Zdaj se je pa zadeva zaradi razmer obrnila. Torej, ne drži, da sredstev ni dovolj. Tudi če pogledamo te zakone, ki jih je omenjala državna sekretarka, a veste, koliko ste imeli predvidenih finančnih posledic v tem poplavnem zakonu? Imeli ste predvideno, da bodo povišani odhodki plus 145 milijonov, znižani prihodki zaradi tega zakona 22 milijonov, 167 milijonov ste imeli samo finančnih posledic. prvem zakonu, noveli Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, pa manj kot 10 milijonov evrov. In tudi te številke, ki so bile izrečene danes, ki govorijo o tem, da bodo vsa sredstva za vse, kar je bilo do zdaj narejeno, intervencija, sanacija in vse ostalo, nekje na nivoju 500 milijonov evrov, govori o tem, da skupna številka ne bo presegala 2 milijardi evrov. Zaradi tega predlagamo, da se v teh razmerah, ko pada gospodarska aktivnost, ko Slovenija v sedanjem kvartalu na predhodni kvartal beleži negativno kvartalno gospodarsko rast, kar je zelo kar je zelo slab obet za naprej, da se dodatno ne obremenjuje gospodarstva, podjetij. Nimamo nobenih težav z obremenitvijo bank in hranilnic zaradi tega, da je bila ta razlika med pasivno in aktivno obrestno mero v Sloveniji ena med najvišjimi, se pravi, naši varčevalci so bili najbolj prikrajšani pri teh obrestnih merah v preteklosti, zaradi tega je prav, da en delež tega banke nekako vrnejo za dobre namene. Nobene težave nimamo z zajemanjem dobičkov iz upravljanja z državnim premoženjem SDH, kar predvidevate tudi v zakonu, še več, predlagamo, da zajamete dobičke monopolnih energetskih podjetij, HSE, Gen energije in tako naprej. Tam jih zajemite, tam se, bi rekel, valijo velikanske kepe tega denarja, ki ga je treba nameniti tudi za te namene, ne pa pri slabšanju konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Ker te primerjave, koliko je ta davčna stopnja pri nas in drugod po Evropi, niso realne, niso resne. Če bi bile vse ostale okoliščine pri nas za podjetja tako ugodne, kot so drugod, ampak žal niso, dosti več imajo pri nas podjetja administrativnih in drugih omejitev za normalno poslovanje in zaradi tega imajo slabši položaj, dodatna obremenitev v višini skoraj milijarde evrov, 975 milijonov evrov dodatnega davka pa bo ta položaj še poslabšala in še bolj negativno vplivala na padajoči trend gospodarske rasti v prihodnje. To je en del. Drugi del je pa tisti, kjer ste dali nastavke v novelo interventnega zakona o poplavah 10. novembra letos, drugi del pa zdaj prinašate v ta zakon, in to so razlastitve, kjer utemeljujete, da saj ne gre za to, najprej se bo vse dogovorno reševalo. Ni res. Če bi bilo tako, potem bi te razlastitve kot skrajni ukrep potekale v skladu z veljavnimi določbami veljavne zakonodaje, vi pa tukaj uvajate določbe, ki te stvari pohitrijo, slabšajo pravno varnost teh oškodovancev. Če je kaj hitro v tem zakonu, so hitre rušitve. Tukaj je predvideno, v roku enega leta mora biti vse odstranjeno, nikjer pa ni hitrih rešitev za nadomestne gradnje. Veste, kaj je rekel vaš predsednik? Naj vam še enkrat preberem: »Gradili bomo montažne objekte. Smo že v kontaktu z največjimi proizvajalci montažnih hiš v Sloveniji, po njihovih zagotovilih imajo kapacitete za sto hiš na mesec. Sto.« Konec citata. To je rekel slabe štiri mesece nazaj. Kje smo danes? Koliko teh hiš je bilo postavljenih ali pa naročenih? Niti ena. To je problem. Zaradi tega takega zakona, kot ga imate sedaj, brez da se ga spremeni in zagotovi pravno varnost tistim, ki so najbolj prizadeti, žal ni mogoče podpreti. Dva amandmaja sta ključna – en glede zagotavljanja pravne varnosti in drugi glede nepotrebnega zajemanja prihodkov na zalogo z dodatnimi davki.

prizadele vsaj dve tretjini Slovenije ali pa kompletnega ozemlja. Poplave in plazovi so največ škode povzročili na cestni infrastrukturi, energetski in bivalni.

Sedaj, ko smo pred sprejemanjem zelo pomembnega Zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev, je prav, da omenimo, kako kompleksen je ta zakon po vsebini. ko se enkrat sproži državni načrt ob naravnih in drugih nesrečah in na posledicah nastaja interventni zakon, zadnji o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev, po katerem je mogoče koordinirati tudi bodoče naloge in projekte, če si želimo kvalitetne obnove in razvoja, morajo pri tem sodelovati praktično vsi tisti, ki so že sodelovali pri interventnem zakonu,

Naj omenim mogoče za ta kompleksni Zakon o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev, da je tukaj zelo pomembno tudi medresorsko sodelovanje, praktično vsa ministrstva bodo tukaj nekako vključena, kot je Ministrstvo za finance, Ministrstvo za zdravje, MORS, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direkcija za vode, Civilna zaščita, nevladne organizacije, gasilci, tako poklicni kot prostovoljni. Vključena je tudi večina tega lokalnega prebivalstva in predstavniki občin, tako da ima ta zakon zelo veliko težo tudi na področju lokalne obnove in s strani države, da država nekako bdi predvsem nad finančnimi sredstvi. Naj pa omenim mogoče samo te podnebne spremembe. Te podnebne spremembe nekako niso prišle zdaj, z danes na jutri. Na te spremembe smo bili opozorjeni mogoče že deset let nazaj, ampak nekako se tega problema nismo zavedali ali pa se nismo pravilno odzivali. Zato bo mogoče ta zakon nekako služil temu, da bomo lažje nadzorovali potem tudi to trajnostno obnovo, k čemur moramo tudi težiti, da bo ta trajnostna obnova nekako zagotavljala ne samo obnove na krajši čas, ampak tudi za bodočnost in razvoj tako gospodarstva, turizma, športa, kot se dogaja v nekaterih drugih državah, ki so imele podobne težave, poplavne, potresne in tako naprej, ampak so potem tudi obnavljali v tem smislu, da niso zdaj mogoče obnavljali od danes do jutri ali pa za nekaj let, ampak so bili vmes zgrajeni tudi objekti, ki služijo gospodarstvu, turizmu in športu. Mogoče še tukaj omenim, da bi bila ta obnova čim bolj transparentna, da se bdi oziroma da se vzpostavijo vsi mehanizmi, ki bodo nekako nadzorovali porabo finančnih sredstev, da dejansko ne bo prišlo tu do oškodovanja praviloma vsaj tistega dela prebivalstva, ki je v teh poplavah in plazovih utrpel največ škode. Tukaj pač apeliram na to, da naj dinamika obnove poteka tako, da omogoča ljudem normalna pričakovanja, dokončno obnovo in vračanje v svoje stare ali pa nove domove. Toliko z moje strani. Hvala. Najlepša hvala. Besedo ima poslanka Andreja Živic. Izvolite. **ANDREJA ŽIVIC (PS Svoboda):** Hvala, predsedujoča, za besedo. Najprej bi se tudi sama zahvalila vladni ekipi, sodelujočim ministrstvom in vsem strokovnim službam, da lahko danes obravnavamo že četrti v nizu zakonov, Zakon o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev. Bistveno se mi zdi, da se zakon ne osredotoča samo na reševanje posledic poplav, temveč je njegova pravna podlaga širša. To pomeni, da se osredotoča na ukrepe za obnovo in razvoj prizadetih območij ter preventivne ukrepe, s katerimi se bo zagotovila večja varnost na teh prizadetih območjih tudi dolgoročno. Slišali smo tudi že, da zakon posega na številna področja, ki bodo vplivala na javnofinančne prihodke in odhodke, konec koncev, infrastrukturo, kmetijstvo, kulturno dediščino, gospodarstvo, socialo, predvsem pa v luči tega, da bodo državljani po obnovi živeli varneje. Če ponovno naštejem pregled izplačil po institucijah do 3. 12. organom državne uprave oziroma po ukrepih – Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje 92 milijonov 411 tisoč 486, Ministrstvo za gospodarstvo turizem in šport 31 milijonov 780

Ministrstvo za kulturo 18 milijonov 0,41, Ministrstvo za naravne vire in prostor 223 milijonov 0,47, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo 710 tisoč 935, Ministrstvo za solidarno prihodnost 127 116 in tako naprej. Bistvo v tem zakonu je tudi, da bodo javnofinančni prihodki in dodatni viri odvisni od gospodarskih in ekonomskih gibanj in predvsem to, da bodo nekateri viri začasni, kar se mi zdi res bistveno, da javnost sliši. V tem zakonu je eden od virov za poplavne obnove tudi ta famozni davek na bilančno vsoto bank, ki je predviden v petih letih v vrednosti nekaj manj kot pol milijarde evrov. To je začasen ukrep, 0,2 % za banke in hranilnice. Kot primerjava, zadnje ocene dobičkov bank letošnjega leta, ki so predvideni v vrednosti več kot milijardo evrov samo letos, zakaj taki dobički, vemo – banke niso sledile depozitni politiki pri zviševanju obrestnih mer. Zame to pomeni sicer lupljenje prebivalstva in gospodarstva. Glede na negodovanje bank, še posebej prvega moža NLB, gospoda Brodnjaka, ki je javno izjavil, da zakona o obnovi ne podpira in da zna davek na bilančno vsoto bank negativno vplivati na vlagatelje, bi samo omenila, da imajo banke to varovalko in da Banka Slovenije enkrat letno poroča Vladi o vplivu davka na stabilnost bančnega sistema v Republiki Sloveniji in v primeru pomembnega negativnega vpliva na finančno stabilnost bančnega sektorja predlaga sprejetje ukrepov za omilitev. To pomeni tako zakonodajnih, zniževanje davčne stopnje, kot nadzorniških ukrepov. To pomeni enkrat letno, zato so ti ukrepi začasni in se bodo vrteli na podlagi gospodarskih in ekonomskih gibanj. Če samo omenim, da je od bančne sanacije do danes matična družba NLB po podatkih EBONITETE.SI ustvarila za 1,2 milijardi evrov čistega dobička. To je približno enako znesku, ki ga je v prvih desetih mesecih letošnjega leta plačalo več kot 200 tisoč slovenskih podjetij. Na ta dobiček je NLB vplačala pičlih 32 milijonov evrov davka. Lani je matična družba ustvarila 160 milijonov evrov dobička, nanj pa plačala 2,5 % davka. Spoštovana opozicija, kje ste bili do sedaj? A vas res skrbijo podjetja in podjetniki, ko je NLB začela ustvarjati tako velike dobičke s tako nizko efektivno davčno stopnjo? Malo prej sem prejela novico, ki je zanimiva, da je na ponedeljkovi skupščini NLB pri eni od točk dnevnega reda sicer prišlo do presenečenja, saj so delničarji večinsko glasovali proti predlogu, ki določa politiko prejemkov članov uprave NLB z gospodom Brodnjakom na čelu. Kaj je vseboval predlog gradiva za skupščino? Spremembo politike plač članov uprave, in sicer dolgoročni dodatek za uspešnost, katerega maksimalna višina je tri povprečne bruto mesečne plače člana uprave za posamezno obračunsko obdobje, ki je eno poslovno leto. Spremenili in dopolnili so tudi merila uspešnosti. Le zakaj? In gospod Brodnjak zakona o obnovi ne podpira. Jaz osebno mislim, da glede na vse sanacije bank, ki smo jih plačevali davkoplačevalci, da so banke tudi vsaj malo dolžne prebivalcem, ki so jih prizadele poplave, ne vsem, tistim, ki so jih prizadele poplave. Da ne omenim zadnjih objav v medijih, NLB je davčna oaza, plačuje manj davka kot Ne smemo pozabiti, da smo ti dve največji banki sanirali mi prebivalci, kot sem že povedala, pred dobrimi desetimi leti, in še danes te banke plačujejo efektivni davek, ki je manjši od 10 %. To je zaradi tega davčnega ščita, ki je, vemo, izpred desetih let, če povem bolj poenostavljeno, te rezerve za ta davčni ščit ima NLB še 950 milijonov evrov in teh 950 milijonov evrov znižuje efektivno stopnjo davka na dobiček bank. In še to, v tem zakonu pri bankah se višina davka na bilančno vsoto še zmanjšuje za že dane donacije, ki so jih banke namenile poplavam. Dotaknila bi se še začasnega povečanja davka od dohodkov pravnih oseb, sem zagovornik gospodarstva, vendar je povišanje davka od dohodka pravnih oseb začasno in razlika davka je namenjena izključno viru prihodkov za obnovo po poplavah, iz 19 na 22, in se v petletnem obdobju predvideva za 975 milijonov evrov. Mogoče še dodatna obrazložitev, da je že sedaj efektivna davčna stopnja za davek od dobička pravnih oseb med 14,7 in 14,8 % in in da spadamo v primerjavi z državami EU med nižje obdavčene države z vidika davka od dohodkov pravnih oseb, da ne bo pomote. Kaj pomeni ta efektivna stopnja, ki je že tako manjša od dejanske? Da si podjetja pri dokončnih obračunih pred obdavčitvijo uveljavljajo davčne olajšave in da jim te olajšave zmanjšujejo osnovo za obdavčitev, ki bi jo sicer plačale, stopnja davka pa je samo pri tistih podjetjih, ki nimajo olajšav. Nekako to pomeni, da ta podjetja ne vlagajo v razvoj, malo ali nič ne investirajo, niti v živ kapital – ljudi, in tako pač ne morejo zniževati davčne stopnje. Seveda bom zakon o obnovi, razvoju in financiranju podprla. Ob tej priliki, na koncu, še zahvala gospodu Šeficu, ki nam je na sestankih delovnih skupin nazorno obrazložil, kako bodo pomagali, da se že dogovarjajo, kako zagotoviti 335 družinam z najbolj ogroženih in prizadetih območij prihodnost in kje bodo živeli, da je to njegova osebna prioriteta, ne samo kot ministra, ampak tudi kot človeka, da se tem ljudem čim prej zagotovi normalno življenje. Seveda zahvala tudi našemu novemu ministru, gospodu Novaku, ker sem slišala, da je tudi osebno sedel poleg Zakonodajno-pravne službe, kar mislim, da je prvič v zgodovini, da so se usklajevali amandmaji pri tako hitro sprejetem zakonu, da se ljudem pomaga. Hvala lepa.

Davek na bilančno vsoto bank in hranilnic je davek, s katerim se strinjamo v Slovenski demokratski stranki. / oglašanje iz dvorane/ Ne, ne, vi ste razpravljali o tem, da so kakšni dobički malo obdavčeni. Če so dobički preveliki in če so banke premalo obdavčene, leto in pol ste na oblasti, kaj počnete? Zakaj ne spremenite te zakonodaje? Zakaj ne spremenite te zakonodaje? Glede tega davka pa, oprostite, ko smo razpravljali 30. avgusta glede prisilnega solidarnostnega davka, smo povedali, prej ste ljudi obdavčili s tem prisilnim davkom, kot pa uvedli davek na bilančno vsoto bank.

»Naša pot je pot dinamičnega gospodarstva družbe, kjer ljudje ne bodo na kakršen koli način omejeni, kjer bodo mladi želeli ostati in delati v Sloveniji. /…/ Znanost je lahko le v službi ciljev, h katerim stremimo, zato ker želimo biti boljša družba in boljša država.« država.« S tema dvema trditvama se popolnoma strinjam, strinjam se s predsednico, sicer z večinskim delom žal ne. Zakaj sem navajal citat predsednice države? Da ponazorim. Milijon evrov ima podjetnik več prihodkov od odhodkov. Trenutno po veljavni zakonodaji plača 190 tisoč evrov davka in mu ostane potem še tista razlika, ki jo lahko investira v razvoj, napredek in tako naprej. Da ne bo pomote, ne govorimo o davku, ko si podjetnik, lastnik podjetja, izplača na svoj osebni račun, ker je veliko zmešnjave v medijih, to je drug davek in vi tega ne obdavčujete. Vi obdavčujete prihodke nad odhodki in ta razlika gre lahko v razvoj, kakor je prej zmotno dejala gospa Živic. Lahko gre v razvoj, v napredek, v nova delovna mesta, v dodano vrednost, kot jo je gospod Golob zagovarjal pred letom in pol, da bo 100 tisoč evrov na zaposlenega. S tem, kar pa vi počnete, bo ta dodana vrednost na zaposlenega kvečjemu nižja, ne višja kot je danes. Če grem na tistih milijon evrov več prihodkov od odhodkov. Zdaj bi v petih letih potem plačevali 22-odstotni davek, to pomeni tri odstotne točke več, kar bi zneslo na primer 30 tisoč evrov letno za to podjetje. Toliko manj za razvoj, toliko manj za inovacije in za boljšo Slovenijo. Če je bila prej omenjeno, da je bila solidarnost beseda leta, vi niste bili nič solidarni s podjetniki, neverjetno, z bankami, ki ste jih, gospa Živic, kritizirali, ste se pogajali, usklajevali in prišli do 0,2 % od osnove. Zakaj niste dali 0,8 % od osnove in ne bi bilo treba obdavčiti niti odstotka dohodka pravnih oseb, če tako kritizirate gospoda Brodnjaka? Vemo, da je zgodba malo bolj zakomplicirana, ker če banke padejo oziroma če banke ne delujejo, potem ne deluje gospodarstvo, ne delujejo sistemi.

In to, kar vi predlagate, tako imenovani začasni davek, jaz menim, da ko bo konec leta 2028, bo ta davek 22-odstotni. Takrat bo vlada, katera koli bo, rekla, imamo več prihodkov in bo obdržala ta davek. Tak je moj laični pogled, morda naiven, ampak zdi se mi, da se bo to zgodilo. Tako da jaz res ne razumem, zakaj je potrebno, če predvidevate, vsaj tako piše v zakonu, ne pol milijarde, ampak 400 milijonov iz teh 0,2 % davčne obremenitve bilančne vsote, kar 975 milijonov v prihodnjih petih letih iz DDPO. Lepo bi gospodarstvo pustili pri miru, pa bi obdavčili banke, ker so tako požrešne in dobičkonosne. Res so dobičkonosne, to je res. Tako da jaz res ne razumem, zakaj ne pustite pri miru gospodarstva, ki je bilo solidarno. Veliko gospodarstvenikov, majhnih podjetij, srednje velikih podjetij je darovalo prek Karitasa, prek Rdečega križa, tudi direktno ljudem. To so naredili avgusta. vi povejte, koliko časa se je Ministrstvo za finance ali pa gospod Šefic pogajal s podjetniki, ko ste vpeljevali ta davek, ki ga sam žal ne morem podpreti. Lahko pa podprem dobre namere tega zakona, ki sicer prihaja dva meseca prepozno, da bodo končno ljudje spoznali, kdaj bodo zgrajene nadomestne hiše, da bo sanacija zaključena v približno štirih do petih seveda pa bo to naloga naslednje vlade, ki bo dokončala to gradnjo in verjamem, da bo tista vlada, upam, da desnosredinska, bolj odgovorna in hitrejša kot ta aktualna.

Jaz upam, da veste, kaj pomeni bilanca, kaj pomeni obdavčitev oziroma dobiček pred obdavčitvijo, kaj pomenijo olajšave oziroma da olajšave zmanjšujejo davčno osnovo in da ima danes po zakonu vsako podjetje možnost zniževati davčno osnovo na podlagi vlaganj, razvoja in tako naprej. In mogoče še glede davčnega dobička, kako se razdeljuje, da imamo lahko v bilancah pol milijarde evrov dobička in da imamo davčno bilanco, ki ima samo 20 tisoč evrov dobička. Jaz upam, da to veste. Gospod Černač, ki ste me tudi izzvali z repliko,

razumljeni v svoji razpravi, da lahko zahtevate repliko, tako da vas opozarjam, da to ni bila replika. Nadaljujemo. Besedo ima kolega Franc Rosec. Hvala za besedo, predsedujoča. Danes smo slišali tu eno izjavo predsednice države, da moramo stremeti k delovnim mestom z višjo dodano vrednostjo.

če pa lahko kakšen influencer ali pa influencerka na omrežju zasluži dosti več denarja, mi pa vemo, da so raziskovalci nek vir naše znanosti, ki jo podjetja potrebujejo.

in da če mi preidemo na 22 %, ne bomo nič odstopali od povprečja Evrope. Nadalje je bilo tudi zelo lepo omenjeno s strani sekretark z Ministrstva za finance, kakšen je problem, če črpaš evropska sredstva za odpravo posledic teh neurij ali pa če ta sredstva črpaš iz proračuna oziroma jih najlažje pobereš z davki. Se pravi, kontrola sredstev, ki jih dobimo iz evra, je hudičevo strožja, in to je največji problem.

Slovensko-nemške gospodarske zbornice, namreč podatki za leto 2022 so bili zelo dobri in če bi bili takšni podatki za leto 2023, mislim, da bili vsi tukaj zelo veseli. Namreč, blagovna menjava med Nemčijo in Slovenijo je obsegala 15 milijard, to je zelo lep podatek, in od tega sta tudi proračun in sociala imela zagotovo pozitivne učinke. Če pa gledamo leto 2023, pa podatki nikakor niso več zadovoljivi. Upadek je nekje 5,8 ampak če se pri nas upadek oziroma višina blagovne menjave manjša, se na drugi strani najbrž veča. Veča se pa kje? Na Hrvaškem in v Srbiji. Kaj je pa glavni razlog, da se ne manjša? Stroški dela in gospodarska politika, namreč v tej državi nobeno podjetje več ne ve za mesec vnaprej, kakšna politika bo, kaj se bo predsednik Vlade spet spomnil, kar vnaša nek nemir med gospodarstvenike. Verjamem, da gospodarstveniki ne morejo priti sem pred parlament in kolesariti, ker pač morajo delati, imajo svoje poslovne obveznosti do svojih partnerjev, lahko pa to delajo določeni pomembnejši, ki pa imajo potem potem svoje maratonsko izvajanje pred parlamentom, izstavljajo svoje zneske oziroma račune tej vladi in ta vlada, moramo priznati, je

Ali se vozi iz Prekmurja ali se vozi s Primorske, zabije na cesti tam dve uri v eno smer in dve uri v drugo smer. Kako boš zdaj ti stimuliral mlade ljudi,

lotili nekih širših oziroma večjih vzdrževalnih del. Ni projektov in ker ni projektov, ne moremo črpati, delamo kar neke utvare. To je problem. Mi nimamo nič na zalogi, obljubimo ljudem vse mogoče, od sto montažnih hiš na mesec,

Hvala lepa. Ali je še interes za razpravo? Ugotavljam, da je interes, zato prosim za prijavo. Najprej ima besedo kolega Dušan Stojanovič. Izvolite. Spoštovana podpredsednica, hvala lepa. V bistvu sem vesel, da lahko le nekaj mesecev po poplavah obravnavamo tako pomemben zakon, kot smo mu priča danes. Zakon, ki je nastajal v tem času na osnovi izkušenj in tudi dognanj interventnega zakona, ki smo ga sprejeli takoj po poplavah, ki je v bistvu zorel in se nekako formuliral tako v skladu s strokovnimi predlogi vladnih služb, vladne službe za popoplavno sanacijo, za kar se seveda tudi zahvaljujem gospodu Šeficu, državnemu sekretarju, kot tudi seveda vseh ministrstev. Kot koalicijski poslanec lahko rečem, da so bili v veliki meri upoštevani tudi naši predlogi in pobude, ki smo jih sami zbirali na terenu, od ljudi, od lokalnih skupnosti, od drugih deležnikov in jih posredovali potem tudi v razmislek in proučitev Vladi in ta rezultat danes lahko tudi potrjujemo. Vesel sem, da se je torej tako hitro po tej naravni katastrofi katastrofi pristopilo k iskanju rešitev. Poplave so se zgodile v avgustu. Ker ljudje zelo hitro pozabljamo, je prav, da se večkrat tudi spomnimo, kaj nas je doletelo, da pač ne pozabimo zaradi tistih, ki še danes ne spijo mirno, ki še danes nimajo trdne strehe nad glavo ali tal pod nogami, in zaradi tistih, ki se bodo te travme še vrsto let spominjali z neko grozo in strahom. Seveda, jaz bi rekel, da je prav, da se vprašamo, kako se bo v prihodnje kazal naš odnos do upravljanja s prostorom, infrastrukturo, z vodami, plazovi, gozdovi, kje, kako bomo gradili, kaj bomo počeli in ali bo ta zakonodaja, ki jo sprejemamo zdaj, ponudila neko osnovo za trajnejši razmislek o tem ali pa bo čez tri leta spet vse po starem. Seveda so se stvari na

Regija, iz katere prihajam, se pravi Koroška, še posebej Mežiška dolina, je v teh poplavah resnično doživela kataklizmo, tako na področju infrastrukture kot tudi na področju bivanjskega standarda v nekem zdravstvenem smislu. Prej smo slišali o onesnaženju okolja, mi Korošci to poznamo že desetletja zaradi težkih kovin iz Zgornje Mežiške doline, ko so jih poplave redistribuirale oziroma zdistribuirale po celotnem povodju reke Meže. Tega se mi seveda dobro zavedamo in zaradi tega smo od samega začetka tudi v navezi s pristojnimi ministrstvi. Na našo pobudo je Koroško obiskala tudi Vlada Republike Slovenije in so si lahko to ogledali iz prve roke in tudi na terenu. Za nas bo seveda pomemben tudi kasnejši program obnove in razvoja, morda celo bolj kot sam zakon, kjer pričakujem, da bo Koroška deležna tudi kakšnih razvojnih spodbud, ne le poplavne sanacije, ker zgolj sanirati v neki že tako degradirani in nazadovani regiji seveda ni dovolj. Mi potrebujemo nadgradnjo tega, kar je bilo prej, regija potrebuje prihodnost, ker s preteklostjo se ne moremo prav pohvaliti. Verjamem, da bo ta vlada to razumela bolje, da bo ta vlada to razumela bolje, kot so to razumele morda pretekle vlade. Niso pa seveda vsega zakrivile poplave. Problem težkih kovin na Koroškem je, če se vrnem malce na to temo, ki je bila včeraj tudi tema seje komisije, ta onesnažen mulj seveda ni prišel iz Avstrije ali z neba, te zemljine obremenjujejo prebivalce že zelo dolgo. Jaz bi si želel, da se te stvari res hitro in konkretno rešijo in da ti sedanji ukrepi predstavljajo nek uvod v dolgoročni program sanacije. To vse skupaj bo zahtevalo nedvomno veliko časa, veliko sredstev, nekaj tega naslavljata oba zakona, interventni in danes prihajajoči zakon o obnovi. Ob celotnem naboru ukrepov, ki jih ta novi zakon naslavlja, sem vesel, dalahko na Koroškem ugotovimo, da smo glede na obseg prizadetosti v letošnjih ujmah deležni pozornosti države,

da bi lahko zaživeli kolikor se da normalno življenje. Jaz sem hvaležen tudi svojim poslanskim kolegom, ki so razumeli potrebe naše regije, še posebej neke regijske specifike, kar je zagotovo tudi tretja razvojna os, ki je očitno ena od največjih prioritet te vlade, temu smo priča tudi v pripravi tega zakona. Če parafraziram kolega Gregoriča, ki je zadnjič govoril o razvojnem štrclju. Danes lahko izrazim zadovoljstvo in veselje, da bo tretja razvojna os naslovljena v celotnem območju, torej od severa do jugovzhoda, kar je seveda za nas izjemno pomembno, tako za Korošce tudi za Belokranjce, seveda pa tudi za vse ostale, ki bodo s to novo povezavo deležni nekih prometnih razbremenitev na obstoječem avtocestnem omrežju. Pomembno pa je torej, da je bil ta zakon, običajno sicer dolgo trajajo naši zakonodajni postopki, res hitro na mizi in da so za tem dejstvom pravzaprav izdatni napori vseh vladnih služb, nenazadnje pa tudi nas poslancev, ki smo pomagali pri pripravi. Zakon bom seveda podprl. Hvala lepa še enkrat vsem, ki so prispevali

razprave, ne vem, ali sem bil narobe razumljen ali kaj. Glede teh čiščenj vodotokov drugega reda, ta pobuda je prišla iz lokalnih skupnosti, od nekaterih županov, to si nisem jaz osebno izmislil, in tudi nekateri župani so izrazili željo, da bi bilo bolje, če bi sami poskrbeli za čiščenje teh hudournikov, kot pa da poslušajo in nemočno opazujejo te vodotoke, kako se na njih nič ne dogaja. Kolegica, ki je trenutno ni v dvorani, je rekla, da si lokalne skupnosti želijo več denarja, da bi imele večji vpliv, da je tu veliko denarja. Jaz sem že dolgo časa v občinskem svetu, bil sem tudi podžupan in vem, da se v lokalni skupnosti investicije vodijo transparentno in da se z enim evrom več več naredi pri projektih, ki jih izvajajo lokalne skupnosti, kot pa na nivoju države, mogoče je pa kakšna občina v Sloveniji, kjer so stvari drugačne. Ta ista gospa je tudi omenila besedo solidarno, da bi le-ta morala postati beseda leta. Jaz se strinjam s tem, Slovenci smo tudi sedaj dokazali, da smo solidarni, tako z dejanji kot tudi finančno, ampak po drugi strani pa vidimo, kako se sredstva razsipavajo na področju ministrstev, vidimo, kako je ministrica za javno upravo priredila oziroma izdala razpis za skoraj 7 milijonov evrov, da ima Ministrstvo za obrambo nek resničnostni šov Vojak v akciji za 2 milijona. Tu pa se potem jemlje to solidarnost in ljudje tega pač ne morejo kar tako spregledati. Toliko o tem. Omenil sem tudi, da bi morale biti v tem zakonu opredeljene tudi neke časovnice, da bi pač lokalne skupnosti hitreje prišle do tehprepotrebnih zemljišč. Morali bi celo, po mojem, zadolžiti neke osebe za posamezne občine, ki bodo bdele

to tudi nekako izvajati. Omenil bi še to, občine so dobile 40 % predplačila in nekako so pričakovali, da bo pač v tem zakonu o obnovi tudi opredeljenih ostalih 60 %, kdaj in na kakšen način bodo občine upravičene do teh sredstev. Rečeno je bilo, da ko bodo porabile ta sredstva v roku enega leta, bodo upravičene potem za naslednjo vsoto. Zato me zanima, tu pa

Hvala za besedo, predsedujoča. Lepo pozdravljam vse goste, kolegice, kolege! Iz 3. na 4. avgusta so bile v Sloveniji katastrofalne poplave. Škoda je bila še celo veliko večja kot leto prej pri požarih. V začetku je predsednik Golob dejal ob obisku predsednice komisije, da je škode 500 milijonov. Mogoče bi bilo dobro, da bi takrat rekel, da je škode 5 ali 6 milijard, pa bi dobili okoli 2 milijardi, zdaj pa tukaj telovadimo in zbiramo denar.

Celotna ureditev voda bo verjetno potrebna v bodoče še dolgo časa. Kakor ste tukaj namenili toliko denarja, se bodo sredstva pridobila na več načinov. Od začetka bo se 400 milijonov pridobilo iz Evrope, se pravi iz Solidarnostnega sklada, 100 milijonov smo že pridobili, 300 milijonov drugo leto,

Dobro, da ste odstopili od namere, da bi pobrali denar od fizičnih oseb, od prebivalcev, to je bila naša pobuda in pritiski iz občin so bili preveliki, tako da ste tudi sami odstopili od tega.

podražili zadevo. V podjetju je težko dobiti kader, pa tudi ena neto plača se je vzela vsakemu delavcu s tem dejanjem.

Tistih glavnih objektov je bilo čez 350, kar je bilo najbolj nujno. Kakor je tudi predsednik Vlade dejal, da se 100 montažnih hiš naredi na mesec, verjetno toliko ravno ne, ampak sem pa prepričan, da par deset bi se jih pa lahko naredilo. Imamo zelo dobra, kvalitetna podjetja, ki se s tem ukvarjajo, ki izvažajo po celem svetu,

Hvala lepa za besedo. Prav zanimivo mi je danes poslušati te razprave s strani opozicije, ki je kritična,

spremembe, težave na tem področju, danes smo pa iz teh razprav večkrat slišali, kako se mi ne zavedamo tega, kar oni v bistvu ne priznavajo. Zelo zanimiva razprava, ampak ni to danes Predvsem mi je pa zanimivo, da nobeno strokovno in argumentirano pojasnilo s strani Vlade ne naleti na vsaj delno poslušanje in mogoče vsaj v kakšnem delčku tudi razumevanje tematike.

Zagotavlja, da se na prizadetih območjih zaradi poplav in plazov, ki so se zgodile po tej nesreči, zagotavljajo mehanizmi, ki omogočajo ne le hitrejšo obnovo in sanacijo povzročene škode, ampak pomembno zaščito pred prihodnjimi naravnimi nesrečami in nekaj, kar je tudi zelo pomembno, pospešitev razvoja na prizadetih območjih. Vse to nam jasno kaže, da pri vzpostavljanju mehanizmov financiranja ne gre samo za odpravo posledic, kot se zelo rado govori, ampak za veliko več, kar se v razpravah tudi pozablja tudi pozablja in to ni primerno. Jasno je treba povedati sledeče. V tem trenutku še vedno tečejo interventni ukrepi, najnujnejše sanacije in le-to se bo izvajalo še v prihodnjem letu. Ukrepi po zakonu, ki je pred nami, pa pomenijo nadgradnjo, širitev ukrepov. Zanimive so tudi razprave predhodnikov, ki so zahtevali časovnice, kar so tudi že nekateri naslovili, ravno to pa je v celotnem zakonu pravzaprav rdeča nit, saj poenostavljanje postopkov, skrajševanje rokov v posameznih postopkih predstavlja ravno to. Vsi se pa dobro zavedamo, da je delo na terenu in sodelovanje tudi prizadetih ključni element za iskanje hitrih in seveda pravih, ustreznih, varnih, dobrih rešitev, ki pa jih bodo podprle ravno te poenostavitve, ki so zajete v zakonu, ki ga danes obravnavamo. Če se dotaknem ocene škode, o kateri je bilo danes že veliko govora, pa je bilo tudi že večkrat javno in jasno pojasnjeno. Obilno deževje je povzročilo katastrofalne razmere v Sloveniji. Poplave so prizadele 183 občin od 212, kar 104 občine so bile močno prizadete. Površina prizadetega območja je ocenjena na prek 17 tisoč kvadratnih metrov. Skupno oceno škode naravne nesreče ter posledic za prizadeto prebivalstvo, gospodarstvo, okolje, infrastrukturo in tako naprej je Vlada ocenila na približno 9,9 milijarde evrov. Zgolj neposredna škoda, ki pa je seveda samo del tega, pa znaša skupno skoraj 3 milijarde evrov. Torej, tista škoda, če bi financirali samo ta del, pomeni, da bi vzpostavljali neko do do sedaj obstoječe stanje, kar pa je nesprejemljivo in verjamem, da se tega vsi dobro zavedamo. Ujma je daleč največ neposredne škode povzročila na vodotokih, in to kar za 1,3 milijarde evrov. evrov. Mislim, da je več kot jasno, da finančnih sredstev, tako kot se danes poskuša predstavljati, ne more biti dovolj zgolj iz tistega zneska, ki je bil največkrat danes že povedan. Tukaj bi želela povedati še to. Dolg seznam vladne pomoči, ki je javno dostopna, na nikogar ne pozablja. Po zgodovinskih poplavah ni zgodovinska samo višina pomoči, zgodovinska je tudi hitrost, s katero je bila pomoč že izplačana in bo v nadaljevanju še sledila. Če pogledamo sam zakon, ki je pred nami, tako predvideva celovit pristop k razvoju, obnovi na vrsto področij, kot je bilo danes že večkrat poudarjeno, to je pomoč prebivalstvu, gospodarstvu ter vrsta ukrepov na področju kmetijskega sektorja, investicije in obnova javne infrastrukture, prostorsko načrtovanje, urejanje nadomestne in nadomestitvene gradnje objektov, določitev projekta tretje razvojne osi kot prednostni cestni infrastrukturni projekt, ki ga imamo že v teku in ga želimo s tem tudi pospešiti in upam, da bo tudi realizacija tako uspešna, ukrepi za sanacijo onesnaženih zemljin, ukrepi za pospešitev večje povezljivosti prizadetih območij na področju elektronskih komunikacij. Mislim, da tukaj vidimo, da dejansko naslavlja vsa najpomembnejša vsa najpomembnejša področja zato, da bomo dejansko lahko izpeljali tudi obnovo in razvoj, ne samo sanacijo. Če se vrnem nazaj na pravne podlage za nove začasne prihodke, ki bodo sicer odvisni od gospodarskih gibanj in dobičkonosnosti poslovanja podjetij, ocenjeni so na 1,6 milijarde evrov v petih letih, prihodki davka na bilančno vsoto bank predvidoma 400 milijonov, kot vemo, dohodke iz tega naslova lahko pričakujemo šele v letu 2025 glede na način pobiranja le-tega. Nadalje, začasen dvig DDPO iz 19 na 22 %,

Prilive iz čistega dobička SDH pa ocenjujejo na 260 milijonov evrov. Največkrat se omenja samo te tri vire, ki jih začasno uvaja ta zakon, nihče pa ne govori o virih, ki se že namenjajo za sanacijo prizadetih območij in se bodo tudi v nadaljevanju, saj le z zadostnimi sredstvi lahko izpeljemo ne le sanacijo, kar vemo, da ni in ne sme biti dovolj, saj moramo vlagati v obnovo in razvoj, ki pomenita izboljšanje in varnost in mislim, da to ni zanemarljivo. Če hočemo kot država to tudi izpeljati v naslednjih petih letih, moramo tudi poskrbeti za ustrezno finančno podporo in ne ravnati tako kot v preteklosti, če mogoče omenim samo primer dolgotrajne oskrbe, ki je predvidevala v osnovi velike finančne odhodke, po drugi strani pa z eno besedo niti enega zagotovljenega finančnega vira. Zanimivo. Pozabljamo tudi, da je 80 % škode nastalo na javni infrastrukturi, ki jo je treba sanirati z javnimi sredstvi v celoti. Veste, da je bila potrjena neposredna škoda 3 milijarde evrov in stroški obnove ne bodo enaki stroškom prijavljene škode, seveda bodo višji. Zato, da bodo novi viri iz tega zakona ocenjeni sicer na 1,6 milijarde v petih letih, skupaj z načrtovanimi nepovratnimi evropskimi sredstvi iz Solidarnostnega sklada, za katera vemo, da so predvidena za 400 milijonov, bistveno nižji od stroškov celovite obnove. Iz navedenega razloga menimo, da je tudi uvedba začasnih virov, še enkrat, začasnih virov, ki jih uvaja ta zakon, primeren način, da v čim krajšem času končamo obnovo in spodbudimo razvoj na prizadetih območjih in tako ljudem zagotovimo čim hitrejši povratek v življenje, kot so ga poznali pred tem, pred to naravno ujmo, ki je prizadela večji del države. Na tem mestu bi se še enkrat navezala na pojasnila državne sekretarke Ministrstva za finance, gospe Jazbec, o finančnih posledicah sanacije obnove in razvoja. Večkrat smo tukaj že poslušali, kako so neprimerno določene finančne posledice. Če gremo [po vrsti], uradna ocena neposredne škode 2,99 milijarde. Tu znotraj so največjo škodo utrpeli vodotoki, delno ali popolnoma uničene zgradbe, gradbeni, inženirski objekti, gospodarstvo, kmetijstvo, ceste, železnice, da ne naštevam. 80 % škode, kot sem že prej rekla, na javni infrastrukturi oziroma ta del škode predstavlja 80 % te škode na javni infrastrukturi, ki jo bo treba financirati iz javnih sredstev. Tukaj moramo tudi ponovno poudariti, da gre za škodo plus obnovo. Ne moremo graditi oziroma obnavljati cest tam, kjer jih je voda odnesla in vemo, dani mogoče, da bi tam zdržale v naslednjih desetletjih, v naslednjih desetletjih, torej bo treba narediti nekaj novega. To se pravi, na gospodarstvo in prebivalstvo pade 22 % te ugotovljene škode. Za kaj se bodo porabila vsa ta sredstva, ki izhajajo iz ocene 9,9 milijarde, je treba ugotoviti, da imamo kar nekaj zakonov, ki že podpirajo porabo teh sredstev oziroma podpirajo ugotavljanje potreb po teh sredstvih. Tu imamo zakon o naravnih nesrečah, potem imamo interventni zakon oziroma dva interventna zakona. V teh debatah danes smo že večkrat opozorili, da se pozablja, da ta zakon ni edini zakon, ki ustvarja finančne posledice, za katere je treba zagotoviti sredstva, zato je tukaj na tem mestu jasno in še enkrat treba povedati, nujno je bilo treba razmisliti o tem, kje pridobiti dodatna sredstva. 400 milijonov iz Solidarnostnega sklada, kakor smo danes slišali, lahko uporabimo seveda za točno določene stvari, ki nam jih dovoljuje Evropska komisija, to se pravi sanacija po EU pravilih za vzpostavitev prvotnega stanja, ne za neke nove stvari, za katere vemo, da jih potrebujemo. Kar se tiče finančnega okvira 2021–2027, mislim, da je tudi kolegom iz opozicije jasno, kako so zastavljeni ti dokumenti in da so znotraj točno določenih smernic, ciljev in tako naprej, tako da tukaj ni možno kar prestavljati in si izmišljevati neke nove stvari. Še večja zaveza pa je Načrt za okrevanje in odpornost, za katerega jasno vemo, da smo tukaj dobili tisto, kar smo lahko s pogajanji v zadnjem času, kjer se je Ministrstvo za finance, skupaj z uradom, da je izpogajalo neke nove možnosti za dodatno financiranje še skozi kredite in za to, da bomo dejansko lahko izkoristili sredstva, ki so bila predvidena v Načrtu za okrevanje in odpornost v letu 2021. Tako menim, da je dejansko pristop, kakršen je bil do sedaj že predviden in je nadgrajen s tem zakonom, pravi

Hvala lepa, gospa predsedujoča. Lep pozdrav vsem poslancem, poslankam in predstavnikom Vlade! Več kot 30 let smo izzivali naravo, ta nam je pa v začetku avgusta pokazala zobe in nam s hudourniki, poplavami in plazovi dokazala svojo moč. Naredila pa je ogromno škodo na vodotokih in vodni infrastrukturi, mostovih, stanovanjskih naseljih, industrijskih conah, kmetijah. Pred nami je že tretji zakon za pomoč prizadetim občinam, podjetjem, kmetom in prebivalcem. Podnebne spremembe prinašajo posledice, zato moramo zakonodajo, delovanje javnih služb in razvoj infrastrukture prilagoditi tako, da bomo lahko hitro in strokovno obnovili in izboljšali vodno infrastrukturo in trajno povečali odpornost na vodne ujme in plazove za naše ceste, naselja, kmetije in podjetja. Predlog zakona, ki je pred nami, je zelo obsežen in mislim, da posega v 30 drugih zakonov, zato naj omenim samo nekaj primerov, ki so zame zanimivi. Predlog zakona prinaša mehanizme za hitrejšo obnovo, zaščito pred prihodnjimi nesrečami in pospešitev razvoja prizadetih območij. Hitrejšo obnovo in zaščito bomo dosegli s prilagoditvijo in poenostavitvijo postopkov, ki so pri nas res neskončno zakomplicirani v naši množici zakonov in predpisov, in sicer poenostavitev pri pridobivanju dovoljenj in soglasij, urejanju vodotokov, umeščanju v prostor, čiščenju degradiranih območij, javnem naročanju, nadomestnih gradnjah in razvojih internetnih povezav, na primer. Predlog zakona ustanavlja javni proračunski sklad, ki se bo začasno napajal iz povišice davka od dohodkov pravnih oseb, iz davka na bilančno vsoto bank in uporabo dela dobička Slovenskega državnega holdinga ter seveda tudi iz drugih Predlog zakona določa tretjo razvojno os kot razvojni in prednostni cestni infrastrukturni projekt v celotni dolžini, od avstrijske meje na severu do hrvaške meje na jugu, tako da ne bomo omejeni na dva štrclja na severu in jugu, kot sem že prej enkrat dejal. Tretja razvojna os bo dodatno povezala regionalna središča in razbremenila sedanje prometnice. Hvala ministru Boštjančiču, ministru Novaku in državnemu sekretarju Šeficu za ključno vlogo pri pripravi in uskladitvi tega zakona. Predlog zakona bom seveda podprl,

Podpredsednica, hvala za besedo. Naj na tem mestu povem, da imam na nek način, pod narekovaji, seveda, privilegij, da prihajam iz območja, ki je bilo v tej avgustovski ujmi najbolj prizadeto. Prihajam iz srca Koroške, Ravne na Koroškem. Ravne na Koroškem so del Mežiške doline, ki jo sestavljajo štiri občine – Črna, Mežica, Ravne in Prevalje in ravno te občine, predvsem Mežica, Prevalje in Črna, so bile v tej ujmi, seveda poleg Zgornje Savinjske doline, med najbolj prizadetimi. Tako da imam na nek način, ne mi zameriti kolegi poslanci, največjo verodostojnost, da razpravljam v parlamentu o tem zakonu, kajti tudi danes, štiri mesece po tej ujmi, živim s sorodniki, ki so bili poplavljeni in seveda tudi z vsemi ostalimi Korošci, ki jih je ta ujma prizadela. Jaz bi se na tem mestu zahvalil gospodu Šeficu, ki je pri pisanju tega zakona odigral zelo pomembno vlogo. Tu lahko rečem, da je bil izredno odziven, tako na SMS-e kot tudi na e-maile, in bi si želel, da tudi ostalo uradništvo po ministrstvih, ki je zaposleno za nedoločen čas, od zdaj naprej deluje na takšen način, kajti če bodo tudi tisti uradniki, do katerih smo pogosto kritični, ne glede na to, ali sedimo na levi strani ali na desni strani parlamenta, delali na tak način, potem bi tudi marsikatera težava bila odpravljena prej,

jih dali Socialni demokrati, lokalne skupnosti in ostali segmenti, ki prihajajo z najbolj prizadetih območij. Ta zakon gre v smer ne samo sanacije in obnove, ampak gre tudi po poti kasnejšega razvoja. Koroška, tudi Zgornja Savinjska dolina, sta območji, ki sta bili 30 let v naši državi zapostavljeni in najhujša ujma v zgodovini države nas je morala prizadeti, da sta ti dve, predvsem Koroška regija, dobili pozornost države na takšen način. Ampak da se ne bomo ozirali nazaj, bomo gledali naprej, ta zakon gre v pravo smer. Ta zakon vsebuje tako tretjo razvojno os, ki jo opredeljuje kot prioritetno, ne samo v tem severnem delu, v mojem delu, ampak tudi v južnem delu. Je pa res, da so v severnem delu tretje razvojne osi osi zadeve že v bistvu tako daleč, da se tretja razvojna os gradi. Res je, da se srečujemo ali pa srečujejo tisti, ki os gradijo, z dolgim ali predolgim z dolgim ali predolgim čakanjem na izdajo takšnih ali drugačnih dovoljenj. Ta zakon bo vse te postopke nekoliko skrajšal in jaz verjamem, dabo to pomenilo pospešitev tretje razvojne osi. V tem zakonu je tudi člen, ki na nek način omogoča priklop na internet oziroma izgradnjo potrebne infrastrukture za priklop na internet na območjih, kjer so sive lise. Sive lise so območje, kjer ni interneta. Od leta 2018, odkar sedim v tem parlamentu, opozarjam na ta območja, to je območje občine Črna na Koroškem. Tudi sredi covida, ko smo imeli oziroma so imeli otroci šolanje od doma, ti otroci takrat zaradi tega, ker ni bilo interneta, seveda tega šolanja niso mogli opravljati. To pomeni, so bili v neenakovrednem položaju nasproti vsem ostalim. In danes, leta 2023 oziroma 2024, bo ta zadeva odpravljena in da v letu 2024 sredi razvite Evrope v Sloveniji ne bo več niti metra oziroma kvadratnega metra zemlje, kjer dostop do interneta ni mogoč. Omenjena je bila že sanacija po onesnaženosti s svincem. To je tema, s katero se Mežiška dolina oziroma do sedaj Zgornja Mežiška dolina, občini Črna in Mežica ukvarjata že zadnjih 15 let. Vedno poudarim, da je bil odlok za sanacijo Zgornje Mežiške doline po svincu sprejet v prvi Janševi vladi leta 2007, takrat je takratni koroški poslanec gospod Miro Petek na nek način sforsiral, da je takratna vlada sprejela ta odlok in vsaka nadaljnja vlada je ta odlok podaljševala. Res je, da je odlok s koncem leta 2022 prenehal veljati, vendar pa smo ali pa sva bila z ministrom Kumrom dogovorjena, da se odlok ponovno sprejme in podaljša z vsemi ukrepi in programi, ki so dajali rezultate. Žal je vmes prišla ta ujma, ki je to onesnaženost Zgornje Mežiške doline poglobila in od 4. avgusta naprej ni onesnažen samo zgornji del Mežiške doline, ampak je onesnažena celotna Mežiška dolina in tudi del Dravske doline. Jaz se tu pripravljavcem zakona zahvaljujem, da je sanacija vključena v ta zakon. Nedolgo nazaj sva z državno sekretarko na Ministrstvu za finance imela dialog in takrat sem dejal, da pričakujem, da kar bo reklo okoljsko ministrstvo, bo Ministrstvo za finance finančno tudi podprlo. Takrat je državna sekretarka to obljubila in vsaj v osnutku

omenjen mulj. Res je, na Koroškem je ogromno težav z onesnaženim muljem. Sami veste, da je to zemlja, ki je onesnažena s svincem, nihče je ne želi imeti imeti na svojem dvorišču niti v bližini in zato je tudi tako dolgo trajalo, da smo našli izvajalca oziroma da je država našla izvajalca, kam bo ta mulj vozila. Na srečo se je našel izvajalec iz Avstrije in bomo ta onesnažen mulj vozili čez mejo k Avstrijcem. Tam se bo ta zemlja tudi čistila, tako da je vsaj začasno ta zadeva rešena. Seveda očitki, zakaj mulj ni že očiščen, ne padejo na plodna tla. Ravno prej sem opozoril na to, da smo imeli odlok o čiščenju tudi zemlje in onesnaženosti s svincem 15 let. Bili so dobri rezultati, vendar vse to traja in tudi sanacija te onesnažene zemljine se seveda ne more sanirati iz danes na jutri. To bo dolg postopek, vendar verjamem, da je to zakonska materija, ki bo omogočila sanacijo celotne Mežiške doline po tem svincu in tudi dela Dravske doline. Da ne bom predolg, imam par vprašanj, in sicer, zdaj, ko bom povedal ime plazu, ki dela težave v občini Mežica, od vas, morda bo minister vedel za ta plaz, ostali tega ne boste vedeli, to je Nužijev plaz, to je plaz, ki ogroža tamkajšnjo državno cesto, ki je edina povezava med Črno in Mežico. Sedaj imamo tam primer, ta Nužijev plaz ves čas grozi in imamo po večkrat na dan dan zaprto cesto. Tudi danes se je to zgodilo. Informacije imam, da je bil danes na Koroškem v Mežici sestanek na to temo. Župan je s sestankom zadovoljen. Jaz upam, da bo v celoti na nek način to prevzela država, ker občina sama tega ni sposobna sanirati, da se ta plaz dejansko sanira. Kot rečeno, ko se sproži plaz, je cesta zaprta in je tisti del Zgornje Mežiške doline, tisti, ki ste bili v Črni, Mežici, seveda odrezan od sveta, kar pa seveda povzroča nemalo težav pri vseh ostalih zadevah. Vseeno bi se morda malo dotaknil gospodarstva. Z desne strani večkrat slišimo, da obremenjujemo gospodarstvo, pa morda je to res, vendar dajmo gospodarstvo ločiti na dve veji. Imamo male obrtnike, ki so res na takšne, pod narekovajih, obremenitve precej bolj občutljivi kot tisti veliki gospodarstveniki. Na Ravnah imamo recimo ogromno malih obrtnikov, imamo pa tudi Skupino SIJ. SIJ. Ne mi zameriti, upam, da me predsedujoča ne bo prekinila, res je, da to ni del tega zakona, vendar Skupina ki ima velikokrat pripombe čez državo, tako kot tudi ostala velika podjetja, ki so precej bolj odporna na te, bom rekel, davčne obremenitve kot obrtniki, je danes sporočila, da ne bo izplačala božičnice svojim delavcem, kljub temu, pazite, da je v letu 2022 imela milijardo 300 milijonov evrov od prodaje, poleg tega, da vemo, da so si vodilni v SIJ lani izplačali za 21 milijonov evrov dividend, država pa jim elektriko in vse ostale zadeve subvencionira. Ne mi zameriti, to sem moral izpostaviti, ker enostavno ob dejstvu, da je to požegnal tudi SDH, torej 25-odstotni lastnik je država, in seveda SDH to upravlja, in z žegnom SDH so si vodilni v SIJ to privoščili, danes pa so sporočili, da božičnic v tem podjetju ne bo. Razlogi pa so ne samo ohlajanje gospodarske rasti, ki je lahko neka splošna floskula, razlog je bil tudi požar med poplavami v enem izmed obratov in okvara na Jesenicah v enem izmed obratov. Potem si lahko predstavljate, da delavci, ki delajo v tem podjetju, jemljejo razloge za neizplačilo božičnice kot navadno norčevanje. Se opravičujem, to sem moral izpostaviti. Da gremo nazaj na zakon glede gospodarstva. Minister Han je zagotovil gospodarstvu tudi 10 % preplačil za škodo, ki so jo utrpele v poplavah, in mislim, da je tudi skupina SIJ, če je seveda to škodo prijavila, dobila teh 10 %, to je pomenilo 32 milijonov evrov, preostalo škodo bodo dobili, oziroma vsaj del, povrnjeno v naslednjem letu. Tudi fizične osebe, kot je bilo rečeno, da ljudje še nič niso dobili, fizične osebe na Koroškem so že dobile odločbo in nekateri so na svoje račune že dobili nakazanih tudi tistih 20 % ocenjene škode. Kar se tiče Koroške, smo lahko delno zadovoljni. Seveda ta zakon predstavlja neko osnovo za nadaljnjo sanacijo, obnovo in potem tudi razvoj. V tem zakonu je na zahtevo Socialnih demokratov tudi člen, ki omogoča pisanje posebnih programov po vzoru pomurskega zakona, ki je takrat pred leti pomenil tudi razcvet Pomurja. V tem zakonu je člen, ki omogoča pisanje posebnih programov za kasnejši razvoj prizadetih območij, kot sta Koroška in tudi Zgornja Savinjska dolina. Za zaključek lahko povem, da zakon vsebuje vse bistvene elemente, ki smo jih na Koroškem od tega zakona pričakovali. Zahvala še enkrat gospodu Šeficu in jaz verjamem, da bo ta zakon v praksi dal takšne rezultate, kot si jih navsezadnje ne želimo samo mi, ki prihajamo s tega območja, ampak verjetno tudi država.

Najlepša hvala. Tudi jaz mislim, da ne bom predolg. Tudi jaz bom začel tam, kjer je Jani končal, in tam, kjer sem začel svoje stališče –z eno zahvalo. Mogoče prej nisem bil dovolj vseobsegajoč v svoji zahvali, torej tudi vsem, kot je Jani omenil, državnim uslužbencem, ki so delali na tem zakonu, verjamem, da v zadnjih tednih, mesecih tudi izven delovnega časa. Hvala vsem! Mislim, da je končni produkt dober, odličen in predstavlja dobro osnovo za naslednjo fazo sanacije, obnove in razvoja poplavljenih območij in cele države. Jaz mislim, da tudi današnja razprava nekako poteka v zelo umirjenem, konstruktivnem duhu, tudi s strani opozicije sem slišal veliko tehtnih, bom kar konkreten, s strani stranke SDS, ker druga opozicijska stranka ne razpravlja, sem slišal veliko konkretnih in zanimivih predlogov, ki so jih dali, sploh sem si zapisal intervencijo kolega Rosca, s katerim se zelo strinjam, da je problem, kar je tudi je tudi minister Novak izpostavil na odboru, v številu projektov, ki so na lagerju ali v shrambi ali pa so spravljeni nekje v predalih, tega nam verjetno kar v dobršni meri manjka. Če se osredotočim na ta osrednji infrastrukturni projekt, ki bo pomemben pri sanaciji, obnovi in razvoju, ki smo ga zapisali v ta zakon, jaz verjamem, da 68. člen tega zakona uživa popolno podporo Državnega zbora, verjamem, da uživa podporo praktično cele države. To, da se tretja razvojna os končno, po vseh teh letih govora o njej, dokončno zgradi, tako severni, južni kot srednji del. Dovolite mogoče par besed o tistem delu, o katerem v Državnem zboru redkeje slišimo, to je o južnem delu razvojne osi. Ta južni del razvojne osi od Novega mesta do meje s Hrvaško, torej prek Bele krajine, je v bistvu za slovenski transport izjemno pomemben, torej ne samo za lokalno prebivalstvo, ki ima težave s tem, logistično prihajati vsak dan do Ljubljane ali pa do svojih delovnih mest, ki so v Novem mestu, cesta je tam nevarna in ni v optimalnem stanju. Gre tudi za to, da predvsem poleti to cesto uporablja veliko število turistov, ki se iz Mitteleurope vozijo na dopust, bodisi v Dalmacijo bodisi nižje po Balkanu oziroma po mediteranski obali. Tista cesta je izrazito obremenjena, v povprečju jo prevozi približno 10 tisoč vozil na dan in

Reka Kolpa je reka, ki velikokrat poplavlja, je reka, ki se rada razliva in je ne samo 4. avgusta, ampak tudi v vseh poplavnih dneh v tem letu večkrat šla prek svojih bregov in tudi za tamkajšnje prebivalstvo povzroča obilo nevšečnosti, zato je prav, da smo v tem zakonu opredelili tudi ta del tretje razvojne osi kot prednostni in razvojni infrastrukturni projekt, ki bo šel po, bomo temu rekli, posebnih

je v neučinkovitosti prostorske politike oziroma v preveliki kompleksnosti le-te. Postopki za pridobivanje gradbenih in kakšnih drugih dovoljenj trajajo predolgo, so preveč birokratizirani in to je tudi po ocenah mednarodnih relevantnih institucij največja rak rana za slovensko gospodarstvo. Torej, na eni strani prostorske blokade, bom temu tako rekel, na drugi strani sodni zaostanki. To sta po mednarodnih relevantnih raziskavah dva osrednja problema in jaz upam, kot sem že povedal na odboru in danes v stališču, da bo postopoma prostorska zakonodaja v tem zakonu postala tudi sistemska. S tem zakonom velja do 31. 12. 2028. Jaz računam, da bo mogoče že v mandatu te vlade kakšen dober kakšen dober člen iz tega zakona postal sistemski, verjamem, da še več v prihodnjih mandatih. Takisto sem zelo zadovoljen s tem, da vidim, da imamo konsenz oziroma vsaj s strani SDS je prišlo strinjanje z bilančno obdavčitvijo bank, to so povedali trije kolegi. Jaz sem vesel, da se s tem strinjamo, da smo tukaj prepoznali ukrep, ki ni samo v Sloveniji, je ukrep, ki so ga ne za poplavne obnove, ampak za bodisi borbo z inflacijskimi učinki bodisi za splošen razvojni za splošen razvojni potencial izkoriščale mnoge države po Evropi, kajti dejstvo je, da smo slovenske banke davkoplačevalci z izdatnimi finančnimi injekcijami reševali v preteklih obdobjih in zdaj je prav, da tudi te iste banke, ki smo jih reševali, priskočijo na pomoč slovenskim državljankam in državljanom. To je prava mera solidarnosti. Razumem, da se mogoče kolegi iz opozicije ne strinjate z začasnim dvigom DDPO, to je lahko politično legitimna polemika, ki jo imamo. Mi mislimo, da je to primeren ukrep, vi mislite, da ne. Jaz s tem nimam nobenih težav, da smo tukaj konceptualno različni, sploh zato, ker v ostalih aspektih tega zakona vidim, da smo pravzaprav skupaj in jaz ne vidim razloga, zakaj ne bi, če se z enim členom ne strinjate, podprli celega zakona. Toliko bi bilo z moje strani zaenkrat. Mogoče še ena stvar, ki je bila večkrat izpostavljena, ali je bil ta zakon sprejet prepočasi, prehitro. Jaz mislim, da je bil sprejet v v meri, ki je hkrati dovolj učinkovita in hkrati je zakon dovolj premišljen, da smo sigurni v rešitve, ki so na papirju in ki bodo v praksi izvajane, da so bile pretehtani mnogi aspekti mnogih členov in jaz mislim, da bomo v resnici kar v optimalnem časovnem obdobju

Hvala lepa za besedo. Kaj mene osebno najbolj navdušuje pri tem zakonu? To, da je tukaj pred nami ekipa, ki ga je soustvarjala, pred nami ekipa, ki ga bo udejanjila in izvajala. Največje breme pri tem nosi koordinator, gospod Šefic, vse priznanje, in pa seveda kot izvršitelj vsega tega minister za finance. Najprej me navdušuje preglednost rabe javnih sredstev. To nam v zgodovini te države ni bilo ravno v ponos. Tukaj se nekako v 127. členu navezujemo na vse instrumente zaščite, legalne in vseh tistih, ki bodo izvrševali nadzor nad porabo teh sredstev. Potem je druga stvar solidarnost. Da lahko izvajamo solidarnost, moramo imeti širša pooblastila. Mislim, da jih ta zakon zajema v celoti in s tem ne bomo imeli problema. Potem je pa še transparentno vlaganje v nadomestno infrastrukturo in ostalo povzročeno škodo. Ne gradimo objektov, ki bodo nadomestili izgubljene objekte, gradimo boljše objekte in rekonstrukcijo vseh tistih področij, da bomo lahko umestili nove objekte, ki so pa lahko tudi do desetkrat dražji. Toliko o tem, da je ta ocena škode nerealna, pabom mogoče na koncu dal še eno primerjavo, s čim se lahko primerjamo. Kot četrto – izgradnja tretje osi kot pogoj za učinkovito sanacijo za dolgotrajno protipoplavno zaščito. Brez tega se mi te naloge enostavno ne moremo lotiti, dokler ne zagotovimo prometnih povezav in učinkovitega prometa na tem področju, ne moremo pristopiti k tej sanaciji. Tukaj nas je na žalost narava opozorila na dolg iz preteklosti, mi se tega zavedamo in bomo sledili temu opozorilu in ta dolg bo tudi odpravljen in izvršen. Kar se tiče kolateralne koristi. Zakon zagotavlja tudi skladen razvoj na regionalni ravni. To območje je bilo seveda, kot sem že rekel, da nas je narava opozorila, dolga desetletja zapostavljeno in bo praktično dobilo možnost za gospodarski in drug razvoj. Potem je še šesta stvar, ki se mi zdi tudi tako pomembna – uvajamo prepotreben in enostaven zakonski standard pri sanacijah vseh nadaljnjih nepredvidljivih situacij tudi v bodoče. To je velik korak naprej. Ustvarjamo si zakonske pogoje, kako še hitreje odreagirati in še hitreje delovati. Že prej sem rekel glede očitkov opozicije na predimenzionirano oceno škode. Spomnimo se in posezimo ne tako daleč, kako so se izvajali covid ukrepi, koliko sredstev je šlo v ta namen in seveda na kakšen način. 5,6 milijarde brez ustreznih zakonskih podlag.

umestili v direktna izplačila brez ustreznih zakonskih podlag na podlagi uredb in odlokov, spomnimo se tega, ni tako daleč. Tukaj nam pa očitate, da smo predimenzionirali s skoraj desetimi milijardami sanacijo te škode, ki bo potekala najmanj pet let. To je zapisano tudi v poročilu Fiskalnega sveta za januar leta 2023. Na koncu se še enkrat zahvalim celi ekipi za veliko opravljenega dela in mislim, da bo

Hvala za besedo. Jaz sem dolžan nekaj pojasnil, pa tudi nekaj stališč o nekaterih stvareh. Upam, da se vsi, ko govorimo o številki 10 milijard in več ali pa ko govorimo, da bomo spravili v Slovenijo na varno,

ali pa na lokaciji, geografsko gledano, ko nas bodo podnebne spremembe dale na preizkus, ne samo pri poplavah, tudi pri sušah, vročini in še čem drugem, tako da je morda ta opomin tega neurja zdaj samo najava prihajajočih razmer v Sloveniji. Tudi ljudje se bomo morali pripraviti na to, da ne bomo zidali na poplavnih območjih, da bomo drugače prilagajali svoje dejavnosti na raznih področjih v kmetijstvu, da ne rečem še o ostalih zadevah, in seveda pazili na vse to. Potrebno bo interdisciplinarno delo, tako strokovnjakov kot tudi participacija javnosti in vseh ostalih, da bomo prišli do končnih in trajnih rešitev. Seveda smo pa dolžni

Dajmo razumeti, intervencije so povzročile ali pa so in bodo pomagale k temu, da se vzpostavi stanje nazaj, kot je bilo pred tem. Bom namenoma malo poenostavil. Če vzpostavimo stanje nazaj,

To odgovarjam predvsem za tiste, ki nestrpno kažejo, pri nas pa še ni, jutri pa bo. Skratka, imamo še neko obdobje, ko moramo seveda početi svoje stvari. Seveda, druga faza je pa sanacija tega in obnova do te mere, da bomo poskušali maksimalno najti tudi trajne rešitve,

vsaka čast ekipi, ki je delala naprej, tudi z državnim sekretarjem Šeficem na čelu. To nam je izhodišče. Mi smo šele pred kratkim dobili to oceno in ta ocena, kakor jaz poznam metodologijo, lahko rečemo čez palec, kdor se inženirsko lahko pogovarja, je seveda do neke mere ocenjena, je pa treba računati, da se bo vsak objekt in posamezna stvar v naslednjih fazah morala oceniti natančno.

Vsi čakamo ali pa vsi čakajo, tako občine kot ljudje, ki so prizadeti, na ta zakon, zato da stopijo naprej, pa nismo stali križem rok. Jaz bi mogoče moral zadnji govoriti, pa sem zdaj mogoče dobil besedo pred gospodom Šeficem, da bi bilo obratno. Mi zdaj sodelujemo z občinami že kar dobro, ekipa v pisarni tudi aktivno in mislim, da bo v decembru, januarju prišlo do te točke, da se bo tudi vsak posameznik lahko izjasnil in tudi povedal, kar koli želi. Ampak iz te številke, če štejem, da je 330 ocenjenih ali izkazanih, se verjetno ne bodo mogli več dolgoročno vrniti v svoje domove in da jih je približno 80 takih primerov, ki bodo morali najbolj nadomestiti, je to maksimalna številka. Jaz ocenjujem in iz tega izhajam, za tiste razmere, ki ste jih prej razlagali, da bo glede na zakon, ki smo ga skupaj napisali, seveda prioritetna zgodba za vsakega posameznika, da se sporazumno pogovorijo, kje bo njegova možna nadomestitev ali pa preselitev. Jaz mislim, da je v tem kontekstu lahko, ko ste razlagali, zakaj je vrstni red drugačen, ni drugačen, sito je mogoče res povsem zadnja in morda nikoli uporabljena metoda načina in dela. Zakaj? Prva je vedno ta, ki jo je zdaj že marsikateri tak lastnik nepremičnine sam pokazal, glejte, v soseščini je neka podobna hiša, kot je bila moja velikost in tako naprej, in v takem primeru bo verjetno še najlažje prišlo do zamenjave.

in v tem primeru je logično, da se bo poiskalo, tu je ta člen, v tem zakonu piše, najprej poiščite znotraj stavbnih zemljišč, ki jih danes občine že imajo, jih komunalno opremite in bodo lahko gradili ne čakajoč nobenih drugih papirjev, ampak dejansko šli že po dokumentacijo in izbor na tisti objekt, kjerkoli je. Tukaj si bodo lahko izbirali tudi sami ali pa predlagali, ali so to montažne hiše ali so kakšne drugačne ali gradbene, to je tehnično vprašanje želja in možnosti na posameznem delu. Imamo pa orodja, v katerih smo bistveno odstopili od sedanje ureditve urejanja prostora na način, da omogočamo tudi ciljno urejanje, to pa je za ljudi pomembno, če gre za nekaj hiš, kar je večina primerov v teh 22 občinah, se lahko po kratkem postopku tudi z lokacijsko preveritvijo določijo dodatna stavbna zemljišča, pod določenimi pogoji seveda, gre za manjši obseg. Takrat po navadi ti ljudje že vedo, kakšno hišo bodo želeli, torej bodo smernice in druga mnenja že pripravljena na način, da bodo že služila projektni dokumentaciji, lahko se bo šlo po dovoljenje za njih praktično takoj. Skratka, ne bo treba čakati na ne vem kaj. malo večje lokacije, kot je v Braslovčah in kje drugje, se z občino že pogovarjamo, oni pričakujejo čim prej sprejetje tega zakona, zato da bodo šli po svojem postopku in hitrejše noter, in ga že obdelujemo in sodelujemo z njimi pri pripravi tovrstnih stvari, skratka, več takih, bom rekel, anomalij. Zakaj je nekaj odstopov od sicer uveljavljenega principa razlastitve, ki je v Zakonu o urejanju prostora sicer deklariran? Zato ker izboljšujemo pogoje za lastnike v primeru, ko bi prišli do tega, ker moramo to narediti. Zakaj moramo to narediti? Tam piše, v primeru avtocest ali neke druge prometne infrastrukture, če že pride do razlastitve, potem ko se vse prej izgovori, sporazumno in tako naprej, jasno sporazumno tudi tukaj,

lokacija oziroma nov objekt. S tem so zavarovani in zaščiteni do te mere, da si praktično, jaz si mislim, celo želijo, bom rekel, na tak način. Tako ne ne more več država predlagati razlastitve, če ne položi denarja za konkreten objekt vnaprej v postopek, kjer se to opravlja. inštrument, ki misli, da ne bo prišel zaradi interesa vseh ostalih nikoli v poštev, je seveda tukaj olajšan v primerjavi z obstoječim predpisom v samem ZUreP, ki ste ga dali. Kako je z vodotoki? Seveda, vodi bomo morali dati dodaten prostor, to ste že tudi sami v razpravi večkrat povedali. Jaz si predstavljam, da je osnovna metoda in način izboljšave stanja in zmanjšanja poplavne nevarnosti v tem, da bomo principielno v zgornjem toku vodotokov zagotavljali razne vrste zadrževalnikov. Po navadi je to na hudourniškem delu takih vodotokov, kjer se bo tudi plavje in vse ostalo zadrževalo in verjetno marsikdaj skupaj z gozdarji, ker je tam pretežno gozd, reševalo nekatere stvari, ki ni treba, da jih odnaša navzdol in seveda povzroči še večjo škodo. V ravninskem delu bo marsikdaj treba, kot sem rekel, dati vodi verjetno dodaten prostor, predvsem je tukaj problem, seveda, logično, na meji je s kmetijsko zemljo, in tukaj bodo določene rešitve morale biti tudi malo drugačne. Ne bomo pa kanalizirali, ne bomo delali betonskih kanalov na celotnem sistemu. Skratka, sonaravno in načrtovano. Nekatera področja bodo bolj pogosto poplavljena, ampak se bo vedelo, da je na tistem delu tisti razlivni prostor, razlivna voda zato tam, da bodo predvsem naselja in ostali bolj varovani. V naseljih pa seveda omenim ta tretji princip, kaj pomeni odpornost na podnebne spremembe. Če so bile zdaj kvote na določeni višini in če vidimo, da bo treba postavljati nekatere objekte izven tega, jasno, bodo pokazane tam, nekatere pa so bile tudi objekti, dimenzionirani na način in moč, da bodo preprečevali tako pogoste stvari. Tam, kjer to ne bo možno, bo pa seveda moralo biti vedeno, da imamo tveganje tudi sami ljudje, če hočemo iti na tako področje, bom rekel, siliti naprej. Mislim, da bo to na veliko pomagalo tudi tem drugim. Savinjsko dolino bom dal za primer, zato ker je poslanec Jelen prav opozoril na njo kot na tipičen primer ali pa območje, ki je bilo med temi bolj prizadetimi, ali pa če bi dal kolega iz Koroške ali Kamniške Bistrice. Ta tri so bila v povodnji seveda najbolj najbolj ogrožena in jasno, na njih se bomo potrudili največ narediti. Gospod Jelen, mi gremo z ukrepi, ki ni treba, da so zakonski, v to, da bomo v januarju na Vlado že dali predlog sklepa o pripravi državnega prostorskega načrta za celovito ureditev Savinje. Imeli smo drugačen program, da bo do leta 2026 ali nekaj čez trajalo sprejetje tega DPN, mi smo včeraj sprejeli sklep, da želimo, da je v letu 2024 tak načrt sprejet. Mi računamo, da bi morali pred polletjem imeti javno razgrnitev te končne ali dolgoročne rešitve z vsemi temi stvarmi, ki ste jih pravilno ocenili in opozorili na njih. Seveda, če bo sprejetje konec leta 2024, pomeni, da se tudi naprej lahko že pripravlja izvedba tudi zahtevnejših, bom rekel, stvari. Da zadeve ne bodo stale, pa gremo po principu, ko je koncept določen, ko je koncept sprejet, bodo lahko že določena vzdrževalna dela opravljena, se razume, ampak že v kontekstu končne rešitve, določena dela bodo delana kot investicija po VDJK, na ta način, in bodo tudi lahko tekla že naprej. Seveda, določena bo pa treba urediti na podlagi gradbenih in drugih dovoljenj, na podlagi pridobitev zemljišč. In mi smo tukaj samo to napisali, da če bo tak načrt povzročil tudi kakšno potrebno odstranitev kakšnega objekta, bo tudi nadomeščen po principih, kakršen je tukaj. Ampak ta načrt bo moral biti načrt in ni lastnoročna odločitev nekoga, kar dajmo to odstraniti pa bomo šli tja. Ne! Če bo tak načrt sprejet po vseh teh razpravah, potem se bo tudi v take principe šlo. Mi bomo imeli prihodnji teden, takoj ko bo zakon sprejet, že tretji sestanek z vsemi 22 občinami, ki imajo potencialno nekaj narediti na temo nadomestitev ali nadomestnih gradenj. Že tretji. Potem pa ena na ena v vsako občino, bomo pomagali. Jaz računam, da bi morali čez zimo to sprejeti, ker ste pravilno ugotovili, če hočemo prihodnje leto dati pogoje, da bodo kolegi Državne tehniške pisarne in drugod lahko ena na ena delali, in če bi bil in je osnovni cilj, če se da, čim več teh ljudi pod streho dati še prihodnje leto,

Od ostalih trajno reševanih stvari bodo šle pa takoj tudi po nekem vrstnem redu stvari in bomo vse strokovnjake, ki jih imamo v Sloveniji, peljali, da bomo imeli sočasno, kot sem že enkrat omenil, vzdrževalna, pospešena dela in tako naprej. Še o participaciji občin. Mi smo poskušali razmišljati, kaj če damo vsem občinam tako imenovane vode 2. reda. Veliko razmislekov je bilo o tem, vendar vam moram povedati, da je to odsvetovala tako stroka v strokovnem svetu, ki je pri gospodu Šeficu in državi narejen, še bolj pa tudi naš svet za vode. Zakaj? Pa tudi mednarodni predpisi nam govorijo, da moramo enovito urejati vodo. In seveda to ni isto kot pri cestah, da lahko drugi del drugače postaviš, drugače postaviš cesto in križišče in njega vtikaš noter. Istočasno pa smo dobili dovolj opozoril, da sedanji sistem, kakršen je danes, ne funkcionira. Tudi jaz poudarjam to, ne funkcionira. Smo videli, da nismo bili pripravljeni na take, bom rekel, velike izzive. pogodbe s koncesionarjem imamo do leta 2026, 2027, predvsem v tem času se iztekajo, to je zelo blizu. Mi želimo, da se ta proces tudi v prihodnjem letu opravi, smo pa dali

v sodelovanju z občinami. Se pravi, načrti in programi se morajo delati v sodelovanju z občinami. In drugič: občina sodeluje pri izvajanju le-tega, to pomeni pri nadzoru in spremljanju teh stvari. Mi bomo v praksi to naredili, da bo to kar redno komuniciranje, ker meni je bilo nelogično, je vsak zase delal ali pa da celo ni bilo pod budnim očesom. Imate prav, moja izkušnja je tudi to, da je bila občina po navadi boljši gospodar za kakšne stvari, ne rečem, da avtomatično, ampak tudi kdaj. In drugič, dajemo nov člen, kjer govorimo, da kadar pa koncesionar ne opravi svojega dela in da bi preprečili nevarnosti za življenje in delo ljudi, lahko v sodelovanju z DRSV, našo direkcijo za vode, tudi občina vstopi tam Torej, odprli smo to možnost in radi bi jo preverili, ker imamo predvsem, tako kot ste rekli, iz Koroške in Savinjske doline več takih pobud, da bi bolje naredili ali pa za isti denar več ali pa, bom rekel, za manj denarja enako, kot kar je bilo narejeno. In če bodo taki pogoji, da izpolnijo, bomo tudi preizkusili, še posebej, ker vemo, da moramo okrepiti to dejavnost, ne pa izboljšati. Bo pa zdajle, ko bomo te zakone dali skozi, verjetno začetek prihodnjega leta, tudi za malo bolj pogost terenski ogled in najmanj, kar si bom privoščil, je, da bom mesečno tudi na sistemskih pogovorih z občinami in to vzpostavil. To je bil tudi primer, kot je bilo prej omenjeno, v Mežici. ta plaz se je dolgo kdo pa kdaj bo, smo se hitro potem zmenili in je tudi gospod Šefic že praktično koordinacijo prevzel in mislim, da je zdaj pod kontrolo tudi tovrstni plaz, ki je bil tam. Mislim, da bomo s tem sodelovanjem lahko največ naredili. Hvala.

Hvala lepa. Jaz zdaj podrobnosti zakona niti ne bi pojasnjeval, mislim, da je bilo s strani kolegov veliko povedanega pa bistvene stvari so bile povedane. Predvsem bi dve stvari. Najprej bi se tudi jaz zahvalil predvsem Boštjanu in Gordani, ki sta z naskokom največ naredila na tem zakonu, vsem sodelavcem, spet najprej na Ministrstvu za finance, za neskončne ure noči, marsikdo je tudi bolan delal, zato ker mu ni vseeno, zato da smo ta zakon pripeljali do tega, da ga danes sprejemajo v času sprejemanja proračuna, in hkrati v resnici tudi odkrito zahvala poslancem, pravzaprav tako koalicijskim kot opozicijskim. Koalicijskim za vso podporo, ki so jo dali, opozicijskim pa na nek način predvsem za to, da niso preveč odkrito minirali tega zakona, pa tudi na koncu, da ni bilo tako veliko politikantstva, kot ga je pri kakšnem drugem zakonu, kar kaže na to, da smo vendarle sposobni še nekega širšega konsenza pa da vidimo, kaj ta zakon pomeni. Predvsem tisti del, ki ga je kolega Novak zdajle omenil, pa mislim, da je bil tudi že prej, jaz ta zakon absolutno vidim kot bistveno več kot samo odpravo posledic te največje naravne nesreče. Gre predvsem za to, da je v tem zakonu zelo veliko nastavkov, ki morajo prerasti v sistemske spremembe. Bom samo eno povedal, česar verjamem, da se vsi zavedamo, to so spremembe na prostorski zakonodaji pa na postopkih, ki so ena največjih cokel te države. Seveda se vsi strinjamo o tem, da je treba to poenostaviti, ko se je treba tega lotiti, pa je to zelo težko narediti. Začne se že pri birokratih, ki seveda ne želijo, ker s tem, ko s tem, ko neke postopke skrajšaš, tudi neko odgovornost daš nase, na tiste, ki seveda te zakone pripravljajo ali pa jih sprejemamo. Tako da se mi absolutno zdi to pomembno in v tem kontekstu pravzaprav tudi poziv vsem, tudi poslancem, da v prihodnje vršite pritisk na vlado, da se te stvari v resnici udejanjijo tudi v nekih sistemskih spremembah, da ne bo to ostal samo en zakon, tako kot sem rekel, ker je bilo preveč dela in energije že do zdaj v to danih, da ne bi, tako kot sem rekel, vsaj na nekaterih področjih, najbolj še enkrat izpostavljam to prostorsko zakonodajo, naredili nečesa naprej, kar bo pač tej državi pomagalo v prihodnjih letih. Hvala lepa.

Najprej bi rad posebej izpostavil, da seveda noben posameznik pri tej celotni aktivnosti nima sam po sebi neke posebne vloge, samo ekipa. ta ekipa je izjemno velika, ne samo ministrice in ministri, državni sekretarji, generalni sekretarji, delovna skupina, ki dela na tem, in vsi ostali pomenijo pomoč in kapaciteto, da lahko stvari peljemo tako, kot je potrebno. Drugo. Kar se tiče zakona. V prvi polovici oktobra je bil zakon pripravljen, je bila zavestna odločitev, da, kot se reče, tečemo še en krog, da še enkrat pogledamo, kje so morda kakšne vrzeli, kje so se pokazale nove potrebe za to, da nekaj novega vključimo v ta zakon, in druga pomembna odločitev, da vendarle gremo v širšo, bi rekel, razpravo oziroma damo ta zakon v obravnavo parlamentarnim strankam, socialnim partnerjem, združenjem občin, občinam in tako naprej. In to se je obrestovalo, ta odločitev je bila modra, dobili smo veliko dobrih predlogov, veliko je vključenih. Niso vsi, ker je nemogoče, nekateri so si bili med seboj tudi zelo nasprotujoči, ampak vse tisto, kar je pomembno za ta zakon in za to, da bo učinkovit, je bilo upoštevano in to je dobro. S tega zornega kota je bila to dobra odločitev in ta rahli zamik, ki se je pojavil, zdaj rezultira v tem dobrem rezultatu, vsaj po mojem prepričanju. Kar se tiče odziva. Še enkrat bom rekel, odziv Vlade, države je bil dober in hiter. Zakaj? Civilna zaščita, sistem zaščite in reševanja kot celota, policija, vojska, občine, ja seveda, saj to je država, saj to niso podjetja, ves ta sistem se je usposabljal, vzpostavljen, financiran je za to, da reagira v takih situacijah. Prostovoljci so imeli pomembno vlogo, da, seveda, in jim je treba tudi izraziti priznanje. Ampak vendarle, tudi Vlada kot taka in seveda Državni zbor sta reagirala na ustrezen, hiter način, tako z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, in seveda, če je Vlada imela pripravljene že nekatere rešitve, toliko bolj, torej je to samo kompliment, je predvidevala, kaj se lahko zgodi in kaj je potrebno popraviti. Oba interventna zakona, se pravi osnovni in spremembe in dopolnitve, in ta četrti zaokrožujejo ta sistem, zato da smo na eni strani lahko hitro reagirali, dali ljudem pomoč, različne pomoči, cela vrsta jih je, na spletni strani imate vse objavljeno in seveda tudi,

kot rečeno, hitro. Vedno ko analiziramo za nazaj, seveda vidimo še kakšno stvar, ki bi jo bilo potrebno morda še boljše narediti, ampak upam, da bi to znanje in te izkušnje čim manjkrat uporabili. 335 objektov, ja, res je. To so ljudje, ki imajo vsi danes ustrezno nastanitev. Mi tudi sproti spremljamo, in kot je bilo včeraj tudi zelo natančno pojasnjeno, sproti spremljamo in seveda sprejemamo tudi ukrepe za to, da bodo tudi tam, kjer nekatere pogodbe potečejo ali kakšne druge okoliščine nastopijo, vsi ljudje imeli ustrezno bivanje, dokler ne dobijo ne dobijo končne rešitve, torej novih objektov ali pa se odločijo za kakšno drugo pot. Velik izziv bodo zemljišča, lokacije, nekatere občine imajo, nekateri nimajo, in seveda komunalna opremljenost. Vse kapacitete proizvodnje, ki jih imamo v Sloveniji, bodo še kako dobro izkoriščene v naslednji fazi, v fazi sanacije in obnove. To bomo, če bodo seveda konkurenčni in če se bodo prijavili na te razpise, še kako dobro izkoristili. Tako da ni nobene bojazni, vsi tisti, ki so izrazili interes, bodo seveda lahko vključeni. Zato je zelo pomembno, da imamo dobro sodelovanje in skupno delo z občinami, združenji občin, z vsemi tremi. Seveda so včasih tudi kakšna vprašanja, kjer potrebujemo več časa za rešitev, to je nekaj popolnoma normalnega, ampak lahko rečem, da praktično za vsa odprta vprašanja, ki so se pojavila ali pa se zdaj pojavljajo, ali smo že našli rešitve ali pa smo na poti, da jih najdemo. To bo še posebej pomembno, je že minister Novak omenil, zlasti pri zemljiščih, umeščanju v prostor, pri posameznih postopkih. Vse gre v tej smeri, da na tem področju občinam ponudimo maksimalno pomoč in podporo, zato da bodo zadeve stekle hitro in da bodo ljudje lahko prišli potem do teh objektov. Zato bomo s to koordinacijo nadaljevali,

skupaj z Državno tehnično pisarno, individualne pogovore, zato da jim ne samo objasnimo, ampak tudi predstavimo opcije, tudi nekatere konkretne, in seveda da tudi vidimo v tej razpravi, kakšne so njihove preference, zato ker bo tudi tako za njih kot za nas lažje potem voditi vse te postopke naprej. Pomembno je, da imamo dobro informiranje, javnosti pa tudi posameznikov. Iz pogovorov z ljudmi, ki jih imamo na terenu – in lahko rečem, da je cela ekipa zelo intenzivno na terenu, praktično vsak teden imamo nekaj aktivnosti, in tudi neposredno z ljudmi –seveda, vsi si želijo še hitrejše, logično, to je normalno in pričakovano, hkrati pa ljudje izražajo razumevanje, da ni moč vsega narediti prek noči, ker razumejo te zadeve.

kje vse so lokacije tega mulja, izvesti vse analize, ki so nujno potrebne, da smo videli, kaj je škodljivi mulj, kaj je neškodljivi mulj, da se ga je seveda pripravilo za odvoz, da so bili opravljeni vsi razpisi, ki jih moramo, oziroma postopki. Vmes so bila dana jasna navodila tako za kmetovalce kot za prebivalce, sprejeti dodatni ukrepi in zdaj se ta nevarni mulj tudi odvaža. Kar se tiče plazu, Nužijevega plazu, ker je bil danes večkrat omenjen, so bila dana Državni tehnični pisarni zelo jasna navodila. Izdelana je bila natančna ocena, pripravljajo se dodatne analize, ki so nujno potrebne, zato ker gre za 9 hektarov in približno 700 tisoč kubikov materiala, da bo na podlagi tega izdelan dokončen projekt, hkrati pa morajo biti sprejeti takojšnji ukrepi za zavarovanje, kratkoročni in dolgoročni ukrepi. To je jasno navodilo.

in tukaj bo zadeva, bom rekel, tekla po tem voznem redu naprej. Seveda pa se delajo tudi različni drugi scenariji, zdaj so narejeni preliminarni ukrepi, seveda je pa plaz zelo nepredvidljiv in moramo imeti številne opcije pripravljene za to, bom rekel, voda lahko povzroči tudi kakšne hitre premike. Skratka, na tem plazu se zelo intenzivno dela, tako kot na ostalih, Blate imamo, posebej še seveda v Strugah, imamo nekatere, o katerih ne govorimo, recimo na Koroški Beli, imamo v Gozdu - Martuljku in tako naprej. Skratka, tega je izjemno veliko. Kar se tiče nakazil, je bilo neko vprašanje. Po mojih informacijah trenutno ni težav z nakazili in do konca leta bodo ta predplačila izplačana. Občine so dobile intervencijska sredstva v izjemno kratkem času, času, nekatera še posebej hitro, nekatera z nekajdnevnimi zamiki ali pa tisti, ki niso imeli ustrezne dokumentacije, nekoliko kasneje. Vendar, kot veste,

vpeljano. Glede časovnic. Časovnice, moram povedati, da mi imamo za vsako aktivnost časovnico, ampak tiste ključne, ki bodo najbolj pomembne, bodo nastale na podlagi priprave programa za odpravo posledic, ki ga pripravlja Ministrstvo za naravne vire in prostor, ta bo na Vladi po naši časovnici v januarju 2024 in na podlagi tega sledijo potem operativni načrti za vsako za vsako aktivnost, ki bo v tem programu definirana po nosilcih, fazah, financah, času in tako naprej. Kar se tiče Državne tehnične pisarne in da naj bi bila neka informacija, da imajo mesec časa za selitev, seveda to ne drži. Prvič, kot smo že pojasnjevali, sploh

tistih objektih, opravili individualne pogovore, in seveda nihče, razen tistih, ki so za to zadolženi in pooblaščeni, ne more dajati takih, bom rekel, navodil, ker jih sploh ni. Morda še glede transparentnosti. Povedano je že bilo, da vsa vsa izplačila, ki so, so zdaj objavljena, tudi naša služba bo objavljala še nekatera dodatna, ko bo zakon sprejet in ko bomo imeli podlago za to, da lahko te podatke tudi

obravnavi interventnega zakona to izpostavil in danes ponovno izpostavljam, transparentnost bo absolutno zagotovljena, zato ker je seveda naš skupni interes, da je to tako, ker bo s tem tudi kredibilnost vseh aktivnosti zagotovljena, kredibilnost vseh aktivnosti, ki jih vodimo.

Hvala lepa. Vsem svojim predgovorcem bi se rad zahvalil za izčrpna pojasnila, mislim pa, da bi samo še eno pojasnilo z moje strani, ki v bistvu terja odgovor na poslanska vprašanja in razprave, nanaša se na preglednost in realno oceno škod. Škoda je bila ocenjena po priznani mednarodni metodologiji, poslana je bila v Bruselj. Tudi na podlagi tega smo že kot država dobili določena izplačila. Kar se tiče samih projektov sanacije, ti se bodo izvajali na podlagi seznama, ki bo pripravljen na podlagi danes sprejetega zakona. Za vsak projekt, ki se bo izvedel, bo seveda pripravljen razpis, pridobljene ustrezne ponudbe. Kot veste, je Ministrstvo za infrastrukturo objavilo cenik splošnih cen gradbenih del, ki jih priznava koncesionarjem na cestah, in tako lahko ministrstvo oziroma vlada oziroma tehnična pisarna preverja dosežene cene ponudb, ki jih bo prejela na podlagi razpisov, razpis pa seveda na podlagi ustrezne projektne dokumentacije in popisov del pred izmerami.

hitrost ukrepov. Nekatere projekte ima Direkcija Republike Slovenije že pripravljene na zalogo, nekaj takih je že in seveda se bomo teh, ki so, najprej lotili z izvedbo. Hvala lepa. Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati? Ugotavljam, da interes za to je. Prosim za prijave.

Mogoče bom začela malo drugače. In sicer, moram in to bom velikokrat izpostavila, da sem res hvaležna kolegom poslancem, ki so se res nesebično podali neposredno in pomagali ljudem, ki so bili v stiski in ki so jih prizadele te poplave, na samih gradbiščih in res dali maksimum od sebe. Njihov zadnji projekt v novembru pa je bil, morda simbolično tudi z [vidika] današnjega dne, most. Most, ki so ga zgradili za družino, za kmečko družino, ki ga je še kako potrebovala. Kar bi si danes najbolj želela od tega zakona, je most, most med opozicijo in koalicijo, most med gospodarstvom in Vlado, most med državljankami in državljani. Zakaj to izpostavljam? Zato ker tudi sam zakon govori, da je to predlog zakona o obnovi in razvoju in seveda zagotavljanju sredstev. Zelo Zelo nazorno vedno poslušam kolege poslance, poslanko, našo kolegico, ki prihajajo s teh območij. Vem, da nosijo še en poseben nahrbtnik ob tem, da jim je še težje, kajti prihajajo neposredno s tega področja in zagotovo jih ljudje nenehno sprašujejo, kdaj bo to, kdaj bo ono, kdaj bo tretje, in je ta teža še toliko večja. menim, da generalno je pa teža na vseh nas, in ker je na vseh nas, je tudi prav, da se odkrito pogovorimo tudi o predlogih. Prej je bilo nekaj govora o tem, ali je predlog zakona pripravljen dovolj hitro ali je na mizah prepočasi. Jaz vedno rečem, vprašajmo tiste, ki ga potrebujejo. Tisti, ki ga potrebujejo, bodo najbolj vedeli, kako hitro je kakšna stvar na mizi. In seveda, vprašajmo tudi tiste, ki jim ta zakon jemlje. Tisti bodo rekli, upajmo, da še nekaj časa ne bo sprejet tak, kot je. Ampak pustimo to. Menim, da je glavno vodilo, ali bo zakon učinkovit in pošten oziroma pravičen. Takrat bo zagotovo dosegel svoj namen. Zdaj bi se pa morda nekoliko bolj posvetila v tej svoji krajši razpravi tako imenovani razvojni komponenti, ki naj bi jo zakon določal. Tukaj se strinjam z Obrtno-podjetniško zbornico, da tukaj, na tem delu zakon ni dovolj učinkovit, ne odgovarja na nekatere izzive. Zagotovo bi tukaj morali zadeve pripraviti nekoliko bolj v korist tega, da vendarle lahko iz tega tudi potegnemo kakšno pozitivno zadevo, kar se tiče tega področja, in da je ta razvojna komponenta močnejša. Govorili ste o 3. razvojni osi kot razvojnem projektu. Oprostite, o 3. razvojni osi se že leta pogovarjamo. Se že leta pogovarjamo, jaz se že bojim, da ko bo to enkrat narejeno, bo ta projekt že zastaran glede na potrebe. Tako da težko govorimo o neki posebni razvojni komponenti. Potrebno je, da se to čim prej izpelje in da bo sploh enkrat enkrat na voljo ljudem, ki že leta čakajo na to 3. razvojno os. 5G žal tudi sam po sebi ne bo dovolj. Ne bo dovolj. Menim, da ste tukaj premalo ambiciozni v zakonu in premalo greste v to razvojno os. Zakaj? Zato ker na drugi strani zopet jemljete gospodarstvu. Vreča bo stala in bo obstala toliko, kolikor bo preneslo gospodarstvo. Oprostite, tega ne pravim jaz, ampak to pravijo gospodarstveniki, da tako težkega obdobja, kot ga imajo sedaj pod to vlado, praktično niso imeli, glede ukrepov, ki jih ta vlada sprejema. Dober dohodninski Dober dohodninski zakon ste izničili, zdaj jih zopet udarjate za 3 %, naprtili ste obvezno zdravstveno zavarovanje, potem dolgotrajno oskrbo, zdaj še tako imenovano štempljanje, o katerem prav tako pravijo, da je to zaviralec. Skratka, polno enih zadev in vse na račun gospodarstva. Na drugi strani pa, oprostite, ne znamo pogledati niti, kaj počnemo sami, oziroma dajte pogledati, kaj pravijo zdravniki.si, kaj ste naredili s tem, ko ste ukinili javna naročila v zdravstvu. 82 % po OECD ima Slovenija naročil samo z enim ponudnikom. So pa področja, kjer mečemo denar z lopato in ga zapravljamo za stvari, ki na koncu ne bodo nobena dodana vrednost. Tukaj se bojim, da je na eni strani z lahkoto obremeniti gospodarstvo, ampak upam, da imate izračune, to je za nekaj let. 4 tisoč ljudi gre že praktično na cesto iz sektorja trgovine, Nemčija je v recesiji, naše gospodarstvo, ki v izvoznem delu največ sodeluje z Nemčijo, pravi, da bo problem še večji. Upam, da se zavedate, da na eni strani, ko jim jemljete in mislite, da nekaj rešujete, ne bomo s tem povzročili težave na drugem delu in bomo imeli večjo stopnjo brezposelnosti, nekonkurenčna podjetja in tako naprej.

Tukaj bi nekateri o SDH morali kar nekaj več vedeti in nam kaj povedati. Zakaj se je naredila kar neka uravnilovka? Mogoče je tukaj res, so podjetja, ki bodo zagotovo bolj oškodovana, so podjetja, ki se jih morda neke zadeve toliko ne tičejo oziroma nimajo tako velikega problema. Vzeli ste uravnilovko in vprašanje, koliko srednjih podjetij jo bo zmoglo, kaj se bo dogajalo naslednje leto. Tega ni, teh podatkov ni. Tukaj so ene dobre želje, vzeli bomo – ja fajn, samo če bo kaj vzeti. Oziroma kaj boste rekli tisti drugi polovici državljank in državljanov, ki bodo ostali brez služb na ta račun? Imate odgovore zanje? Tudi socialna država je na koncu samo toliko močna, kolikor ji to omogoča gospodarstvo. Mislim, da se teh stvari tudi v tem zakonu niste dovolj zavedali. Toliko, jaz bom tukaj zaključila. Upam, da bo zakon čim prej učinkovit. Bi pa nekaj rekla. Ko so bile poplave, si nisem mislila, da bomo še pozimi sprejemali nujne zakone. Hvala lepa. Hvala lepa.